Það er óskað eftir atkvæðagreiðslu

Frú forseti. Það er óvenjulegt að við séum látin greiða atkvæði um lengdan þingfund svona snemma á önninni og væri skiljanlegt ef einhver stjórnarmál lægju fyrir. Sú er hins vegar ekki raunin. Lítum bara aðeins á tölurnar, það er nefnilega hægt að mæla verkleysi ríkisstjórnarinnar. Í þingmálaskrá er talað um að 50 mál eigi að koma frá ríkisstjórninni samanlagt í september og október. Hér stöndum við á síðasta þingfundardegi októbermánaðar og það er búið að leggja fram 25 stjórnarmál. Helmingur af þeirri áætlun sem ríkisstjórnin setti fram fyrir einum og hálfum mánuði. Ef þessi stjórn getur ekki einu sinni sett áætlanir um eigin framlagningu mála, hvernig getur þjóðin ætlast til þess að hún stýri heilu landi? Þetta leiðir síðan til þess að stjórnarliðar rembast eins og rjúpan við staurinn rétt fyrir jól og rétt fyrir vor að klára mál á of miklum hraða. Það leiðir til óvandaðrar lagasetningar og það leiðir til mistaka við lagasetningu vegna þess að stjórnarliðar í nefndum vilja (Forseti hringir.) ekkert frekar en að þjóna ráðherrum sínum þótt ráðherrarnir séu nú þegar búnir að gera það verkefni ómögulegt.

og tilkynnti jafnframt hvaða leið hann vildi fara. Þetta tilkynnti hann sisvona án þess að ræða málið ítarlega við þingið fyrst sem hefði verið eðlilegt, enda er um gríðarlega mikla hagsmuni að ræða fyrir þjóðina. Nú stendur almenningur frammi fyrir þeirri spurningu hvort hann eigi að borga í gegnum lífeyrissjóðina sína eða ríkissjóðinn sinn fyrir hagstjórnarmistök Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í byrjun aldarinnar. Hæstv. fjármálaráðherra talaði í fyrirspurnatíma í gær hér á þinginu um kröfuhafa og fjármálaöflin í þessu sambandi og freistar þess að skapa hugrenningatengsl sem eru hentug hans málflutningi.

og það er mögulegt að það þurfi að skerða lífeyri fólks til að mæta þessum vanda. Sérfræðingar hafa líka talað um og varað við orðsporshættu fyrir Íslendinga í þessu sambandi með tilheyrandi versnandi lánakjörum. Sendi ríkissjóður, sem veitt hefur ríkisábyrgð, þau skilaboð að hann sé ekki tilbúinn til að standa við skuldbindingar sínar kann það að hafa afleiðingar fyrir lánshæfið. Þegar hefur orðið vart við titring á fjármálamarkaði og ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréfum hefur hækkað. Nú er þetta mál af þeirri stærðargráðu að það hlýtur að hafa verið rætt mjög vel og margsinnis í ríkisstjórn.

Frú forseti. Ég get byrjað á því að staðfesta að þetta mál hefur verið rætt í ríkisstjórn og nú síðast í raun og veru bara í aðdraganda þess að þessi skýrsla var lögð fram.

og það er kannski það sem mér finnst mikilvægast í þessu máli, það skiptir máli að vanda til verka því að þetta eru miklir hagsmunir. Hv. þingmaður nefnir hér réttilega við séum í raun og veru að ræða um almenning, hvort sem við ræðum um hagsmuni ríkissjóðs eða lífeyrissjóðanna. Vissulega eru lífeyrissjóðirnir stærsti hluti kröfuhafa eða eigenda skuldabréfa, eða hvað við kjósum að kalla það, en þetta er eigi að síður fjölbreyttur hópur þar sem við erum með fleiri aðila í þeim hópi. Ég held að ef við höldum vel á málum og gefum okkur tíma til ígrundunar þá geti hagsmunir skattgreiðenda og lífeyrisþega farið saman við lausn málsins. Með því einmitt að haga þessu uppgjöri tímanlega þýðir það ekki sjálfkrafa tap lífeyrissjóðanna heldur hafa þeir tækifæri til þess að ná fram viðunandi ávöxtun á þá fjármuni sem þarna um ræðir. Þetta eru nú helstu sérfræðingar okkar í því að ávaxta eignir sínar. Þannig að ég hallast að því, en finnst þó mikilvægt að þingið hafi einmitt tækifæri til að ræða mál, að farsælast væri ef unnt væri að ná einhvers konar samkomulagi um uppgjör þessara mála. Ég held að ábyrgð okkar sé mikil því að við erum auðvitað að tala um mikla fjármuni sem munu annars, að öllu óbreyttu, ef ekkert verður gert, falla á komandi kynslóðir. Þannig að ég hef þá trú að þingið geti náð saman um þá leið sem verður farin.

að þetta hafi verið ótímabærar yfirlýsingar hjá hæstv. fjármálaráðherra enda hafa þær haft neikvæð áhrif á markaði. Mig langar að spyrja í framhaldi af þessu tveggja spurninga. Í fyrsta lagi: Hvaða merking

að ellilífeyrisþegar þurfi að borga fyrir ævintýri óreiðustjórnmálamanna? Frú forseti. Nei, ég tek ekki undir það að þetta hafi verið ótímabærar yfirlýsingar hjá hæstv. fjármálaráðherra. Hann fór yfir sína sýn á þessa stöðu og ekki kalla ég það nema eðlilegt að fjármálaráðherra lýsi sinni skoðun. Ég held að okkur hefði þótt mjög óeðlilegt ef hann hefði ekki gert það.

ef ekkert er að gert þá fellur þessi reikningur á komandi kynslóðir og ég vil ekki að við hér sem sitjum á Alþingi nú berum ábyrgð á þeim reikningi. Þannig að ég segi já, það þarf að taka á þessu máli. Það þarf að ræða það hér á þinginu. Augljóslega kemur þetta til kasta þingsins ef

varðandi þá staði sem Bandaríkjamenn notuðu til geymslu kjarnavopna á árunum 1955–1970. Þar voru tilgreind eftirfarandi lönd: Kanada, Kúba, Filippseyjar, Spánn, Taívan og nota bene, Ísland. Þess er sérstaklega getið í þessari umfjöllun að ráðamönnum á Íslandi hafi ekki verið gerð grein fyrir þessu

eftir. Nýverið fannst þar, af öllum efnum, úraníum — sem flestir vita hvað þýðir. Allt er þetta þvert á fyrirheit og fullyrðingar Bandaríkjamanna árið 1970 og allar götur fyrr og síðar.

Er það ekki sömuleiðis hvellskýr og sanngjörn krafa, m.a. með vísan til komandi kynslóða, að þau hættulegu eiturefni sem hér voru skilin eftir á ýmsum stöðum, m.a. í jörðu, og þá með tilheyrandi smiti í vatnsból og fleira, verði tafarlaust brottnumin og það á kostnað þeirra sem hér fengu að hafa viðveru? Vitandi af viðvarandi afneitun Bandaríkjamanna í þessum efnum, þarf ekki íslenska ríkið að axla þá ábyrgð að hafa á sínum tíma látið blekkjast og reiða fram þær greiðslur sem þarf til hreinsunar núna, m.a. á Langanesi, og senda síðan reikninginn til Washington með skýlausri kröfu um uppgjör?

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Stutta svarið er að ég hef verið kýrskýr og get sagt það hér algjörlega skýrt að kjarnavopn verða ekki geymd á Íslandi. Ísland er friðlýst fyrir kjarnavopnum. Það segir skýrt í okkar þjóðaröryggisstefnu. Það er algjörlega upplýst afstaða og upplýst skilyrði sem okkar vina- og bandalagsþjóðir vita um og eru upplýstar um og fara ekki gegn. Það er okkar stefna þegar kemur að kjarnavopnum og hún er skýr. Ég er skýr með það og það eru engar breytingar áformaðar hvað það varðar. Við höfum auðvitað sömuleiðis á Íslandi, og íslensk stjórnvöld, talað mjög skýrt fyrir almennri afvopnun á því sviði. Því miður er það ekki undir okkur komið einum og sér enda sjáum við núna mjög hættulega orðræðu. Hvað sem verður þar þá erum við ekki að fara að breyta um stefnu hvað það varðar og segir skýrt í okkar þjóðaröryggisstefnu að íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarnavopnum, að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga

með smitandi áhrifum, m.a. í vatnsból, og hvort við þurfum ekki einmitt á þessum tímapunkti að láta fjarlægja þetta, þetta getur sannarlega haft áhrif á mannfólkið og dýrin og framleiðsluna í landinu, og ef ekki nást skjótir, ótvíræðir samningar að við hreinlega reiðum fram það sem til þarf.

að mér skilst, ekki alveg skýrt hvað veldur vegna þess að úran á Heiðarfjalli stafar mögulega frá lömpum úr gömlum rafeindatækjum en ekki kjarnavopnum. Kostnaðurinn við hreinsun liggur ekki fyrir en fjallað

myndi kostnaðurinn við það verða 11,5 milljarðar í Reykjavíkurborg. Þarna var verið að breyta lögunum frá því að vera skilgreining um skyldu stjórnvalda í það að vera lög um réttindi fatlaðs fólks þannig að ef fatlað fólk myndi sækja sér þau réttindi sem þar væru lögð fram þá myndi kostnaður aukast og Reykjavíkurborg gerði vel grein fyrir mögulegum kostnaðarauka hvað það varðaði. Nú er staðan sú að það hefur raungerst og kostnaður allra sveitarfélaga á landinu er að fara 12–13 milljarða umfram það sem hefur verið gert ráð fyrir með tekjum í jöfnunarsjóði á móti, til að koma til móts við þessi lög.

verið unnin talsvert mikil úttektarskýrsla undir stjórn Haraldar Líndals. Það var ákveðið einhvern tímann fyrr á þessu ári eða í haust að

Það eru ekki komin enn ný fjárlög fyrir 2023 og það er spurning um fjáraukann fyrir 2022 því ég býst ekki við því að hæstv. ráðherra sé að setja dæmið upp á þann hátt að sveitarfélögin séu einhvern veginn að snúa út úr varðandi þennan kostnað. Hann er mjög vel mældur og mjög vel gerð grein fyrir honum. Hann er mjög fyrirsjáanlegur miðað við að þegar viðkomandi einstaklingur kemur og leitar síns réttar eftir þeirri þjónustu sem lögin kveða á um þá er það tiltölulega skýrt hvað sú þjónusta muni kosta þannig að það er mjög rekjanlegt og er mjög gagnsætt í rauninni hver sá kostnaður er. Þannig að ég velti því fyrir mér aftur:

en alls staðar er augljóslega aukinn kostnaður og heildarstaðan er sú að fjárhagsstaða sveitarfélaga er erfiðari. Þess vegna höfum við lagt til að það kæmi til greina

þar sem hann kynnti að Íbúðalánasjóður færi að óbreyttu í þrot eftir 12 ár. Þá myndi reyna á ríkisábyrgð. Samkvæmt þessu liggur reyndar líka fyrir að næstu 12 árin á sjóðurinn fyrir skuldbindingum sínum. Á sama fundi kynnti fjármálaráðherra hugmynd sem hann sagði geta sparað, og ég held að það sé ástæða til að setja það í gæsalappir, „sparað“, ríkissjóði gríðarlegar fjárhæðir en þar mátti samt líka að heyra að væntanlegt fjártjón ríkissjóðs í dag væri um 47 milljarðar. Hvar lá þá eiginlega sparnaðurinn? Jú, honum átti að ná fram með því að ná samkomulagi við lánardrottna og með því að breyta líftíma bréfanna í sjóðnum. Þetta eru lífeyrissjóðirnir að stærstum hluta, með öðrum orðum almenningur. Sparnaðurinn liggur í því gamla lögmáli að aðrir eiga að taka reikninginn fyrir klúðrið við Íbúðalánasjóð. Undir er sparnaður almennings í landinu, ekki síst eldri borgara. Eigendur bréfanna eru reyndar líka ýmis almannaheillafélög, góðgerðarfélög sem byggja rekstrargrundvöll sinn einmitt á öruggum fjárfestingum með ríkisábyrgð. Framsetning skiptir máli. Í kynningu hæstv. fjármálaráðherra kom fram bein hótun hans um að ef eigendur bréfanna ganga ekki til samninga við fjármálaráðherra þá muni hann beita lagasetningu til að setja sjóðinn í þrot. Þá er stóra spurningin: Í hvaða samningsstöðu eru menn í viðræðum sem hefjast með hótun hótun af hálfu ríkisstjórnar Íslands? Spurning mín er þessi: Styður hæstv. forsætisráðherra þá hugmynd að fara með þessum hætti inn í sparnað almennings, t.d. eldri borgara, og hugnast forsætisráðherra þessi aðferðafræði, að hefja samningaviðræður með beinum hótunum af hálfu ríkisstjórnar Íslands?

Þeirri hugsun er ég algerlega ósammála. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við opnum þessa skúffu. Þetta er uppsafnaður fjárhagsvandi og það er engin ein góð lausn í þessu máli. Ég held að við hv. þingmenn hljótum að vera sammála um það. Málið snýst um það að þarna eru annars vegar kröfuhafar, eigendur skuldabréfa, eða hvað við kjósum að kalla þá, lífeyrissjóðir eru stærsti hlutinn, líka verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir, tryggingafélög og einstaklingar. Þetta er fjölbreyttur hópur sem hefur fært sínar eignir með mismunandi hætti,

Mér finnst hins vegar ekki hægt að horfa fram hjá því að ef við gerum ekkert í þessu máli þá erum við að velta vandanum inn í framtíðina. Ég vil líka segja að ég lít ekki á þetta sem hótun. Ég lít einfaldlega á það sem það sem hefur verið sett fram í þessum efnum, þ.e. að við eigum nokkra valkosti og enginn þeirra er góður, eins og svo oft er þegar við tökumst á við flókin úrlausnarefni. Hér hefur verið rætt að það sé æskilegt að við getum hafið samtal við eigendur bréfanna um að ná mögulega einhverju samkomulagi.

Mistökin sem eru rót þessa ævintýralega tjóns Íbúðalánasjóðs eru eitt, og þau eru rækilega staðfest í skýrslu rannsóknarnefndar. Tveir flokkar eiga þetta klúður skuldlaust, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, en eins og venjulega er það forsætisráðherra sem situr uppi með höfuðverkinn og hún er ekki öfundsverð af því. Það er enginn hér inni, hvorki í gær né í dag, að tala fyrir því að ekkert eigi að gera heldur hvernig eigi að leysa málið. Ég hef engar skýringar heyrt á því hvers vegna ekki var hægt að hefja samtal við samningsaðila án þess að blása fyrst í herlúðra, án þess að beita hótunum, án þess að stilla upp við vegg. Fjármálaráðherra hefur látið vinna lögfræðiálit. Þar er niðurstaðan sú að þessi aðferð sé heimil vegna þess að þetta hafi áður verið gert með neyðarlögum í hruninu.

er nú í flokki sem kennir sig við almannahagsmuni. Þá skulum við ræða um hagsmuni komandi kynslóða sem munu bera þennan reikning ef ekkert er að gert. Þá segi ég: Eðlilegt fyrsta skref er að eiga þetta samtal við eigendur skuldabréfanna. Það er mín skýra afstaða. Ég tel, eins og kom fram í fyrra svari, að hagsmunir skattgreiðenda og lífeyrisþega geti farið saman, því að við skulum ekki gleyma því að lífeyrissjóðirnir hafa ákveðin tækifæri til þess þá að ávaxta sitt fé með öðrum hætti. Innbyrðis aðstæður þeirra eru mjög ólíkar, eins og fram kom í fyrra svari líka, vegna þess að þær eru færðar með ólíkum hætti. Ég ætla að segja það líka hér að ég held að það skipti máli, og þess vegna var þetta mál lagt fram sem skýrsla, að við getum einmitt átt þetta samtal

Frú forseti. Læknafélag Íslands hélt aðalfund sinn 14. október sl., þar sem félagið ákallar ríkisstjórn Íslands vegna ríkjandi neyðarástands í heilbrigðiskerfinu. segir, með leyfi forseta: „Aðgerðaleysi stjórnvalda, þrátt fyrir ítrekaðar aðvaranir, stefnir heilsu þjóðarinnar í hættu. Núverandi ástand er óboðlegt og hættulegt. hættulegt. LÍ krefst þess að tafarlaust verði ráðist í aðgerðir á margumræddum vanda, til þess að tryggja bestu mögulegu heilsu og öryggi sjúklinga, persónuvernd þeirra og mannlega reisn.“ Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður en viðvarandi og áframhaldandi læknaskortur kemur í veg fyrir þá fyrsta stigs þjónustu sem á að fara fram á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Stjórnvöld svara ekki ítrekuðu kalli um að fjármagna sérnámslækna þannig að við sjáum ekki breytingu á þessu í náinni framtíð. Í minnisblaði frá Sjúkrahúsinu á Akureyri segir að stjórnendur sjúkrahússins hafi bent á að 500 milljónir vanti í rekstrargrunninn, fyrir utan viðhald á húsnæði, til að það geti haldið áfram að veita sömu þjónustu. Stjórnendur segja að það hljóti að koma að því, ef ekki verður brugðist við, að skera þurfi niður í klínískri þjónustu nema ákvörðun verði tekin um að hætta með einhverja þjónustueiningu og spyrja: Hvaða þjónustueiningu á að leggja niður, sem þá færir fleiri verkefni á Landspítala sem getur ekki tekið við frekari verkefnum? Ég spyr því hæstv. forsætisráðherra, sem leiðtoga ríkisstjórnar sem boðaði endurreisn innviða við upphaf stjórnarsetu sinnar: af verkum ríkisstjórnarinnar þegar kemur að því að tryggja að sjúklingar fái hér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu? Telur hún að ríkisstjórnin þurfi e.t.v. að hlusta á sérfræðinga sem árum saman hafa sent neyðarkall til (Forseti

Ég held að ef við horfum á þessi mál með sanngirni þá geti hv. þingmaður ekki neitað því að framlög til heilbrigðismála hafa vissulega vaxið í tíð þessarar ríkisstjórnar

Framlög til geðheilbrigðismála hafa vaxið, framlög til að lækka kostnað sjúklinga hafa vaxið, framlög inn í þjónustu heilsugæslunnar hafa vaxið o.s.frv. Það er auðvitað langt umfram það sem við getum kallað aukningu til að mæta fjölgun landsmanna eða eðlilegri þróun. Hins vegar, og þar held ég að við hv. þingmaður getum alveg verið sammála, þá hefur heilbrigðisþjónustan gengið í gegnum ótrúlega erfiða tíma á þessum tveimur árum sem heimsfaraldur stóð þannig að við stöndum frammi fyrir enn frekari áskorunum þegar kemur til að mynda að líðan starfsfólks og mönnun í heilbrigðisþjónustu,

umfram bara stöðu starfsfólks sem ég held að skipti máli að við tökumst á við líka. Það hefur verið rætt um ákveðna endurheimt í þeim efnum. Að lokum langar mig að nefna að þrátt fyrir aukningu framlaga til geðheilbrigðismála þá held ég að allt sem við höfum séð í þeim efnum sýni okkur að það er í raun og veru mál sem var svo löngu tímabært að fara að takast á við og við erum að sjálfsögðu ekki komin á leiðarenda í þeim efnum. Frú forseti. Ég verð nú að lýsa vonbrigðum mínum með þetta svar. Framlag jókst vissulega á tímum heimsfaraldurs en við höfum árum saman verið langt undir vergri landsframleiðslu þegar kemur að framlögum til heilbrigðiskerfisins. Við erum það enn þá. Við erum langt undir því sem þekkist í samanburðarríkjum OECD. Það er Það er ekki hægt að fela sig á bak við nauðsynlegt framlag sem þurfti að leggja inn í þetta í heimsfaraldri og ég verð að segja að það er grátlegt að hlusta á hæstv. forsætisráðherra stæra sig af framlögum til geðheilbrigðismála sem eru auðvitað skammarlega lág miðað við umfang málaflokksins í heilbrigðismálum almennt. Það er talað um

er auðvitað aukning sem var ákveðin í upphafi síðasta kjörtímabils til að fara í uppbyggingu í heilbrigðisþjónustu. Það kom hins vegar fram í mínu máli að þrátt fyrir aukningu til geðheilbrigðismála væri þörf á að gera betur þar.

sýndi okkur að við þokumst upp á við þótt við værum ekki komin á sama stað og nágrannaþjóðir. Hv. þingmanni mætti líka vera ljóst að framlög, (Forseti hringir.) t.d. til að lækka kostnað sjúklinga sem við í Vinstri grænum höfum lagt alla áherslu á, eru nú að nálgast þann stað að vera á pari við aðrar Norðurlandaþjóðir, sem var nákvæmlega það sem þessi ríkisstjórn sagðist ætla að gera.

dómsmálaráðherra að upplýsa um gang rannsóknarinnar sem héraðssaksóknari fer fyrir gagnvart Samherja fyrir ætluð stórfelld mútubrot í Namibíu og aðra alvarlega glæpi. Það sem ég vil ræða við hæstv. ráðherra eru þær pólitísku ákvarðanir sem hafa verið teknar sem hafa áhrif á getu héraðssaksóknara og annarra rannsóknastofnana á Íslandi til að rannsaka mál af þessari stærðargráðu hratt og vel. Ég vil ræða áhrif þessara sömu ákvarðana

Kos sagðist varla trúa að embætti héraðssaksóknara væri vanfjármagnað í velmegunarríki eins og á Íslandi. Fjórða endurskoðunarskýrsla þessa sama vinnuhóps gegn spillingu var birt um miðjan desember í fyrra. Þar er íslenska ríkisstjórnin harðlega gagnrýnd fyrir slaka frammistöðu og augljóst áhugaleysi á málinu.

Það er þar af leiðandi ekki erfitt að gera sér í hugarlund hvers vegna staða Íslands féll niður í 75 stig, í 17. sæti spillingarvísisins, sex sætum neðar en árið á undan og stendur töluvert að baki hinum Norðurlöndunum.

fyrir Ísland að stjórnvöld í Namibíu sé að draga vagninn í rannsókn Samherjamálsins, sem þó má segja að eigi rætur sínar á Íslandi. Það er ekkert skrýtið að auðvitað á að ríkt land eins og Ísland að eiga burðuga, vel fjármagnaða og fullmannaða stofnun sem getur rannsakað efnahagsbrot og skattalagabrot innan ásættanlegs tíma. Það er fullkomlega eðlilegt að gera hreinlega ráð fyrir því að svo sé og vera svo hissa þegar í ljós kemur að svo er ekki. En svo er ekki og það voru pólitískar ákvarðanir sem ollu því að svo er ekki.

Af þessum sökum, vegna þess gríðarlega niðurskurðar sem þetta embætti hafði þá þegar gengið í gegnum, var ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að bæta 200 milljónum við, í í viðbótarframlag til eftirlits og varna gegn peningaþvætti, í skattrannsóknir og skatteftirlit vegna Samherjamálsins bara dropi í hafið og ekki til þess fallið fallið að hægt sé að rannsaka þessi mál með fullnægjandi hætti vegna þess að þessari upphæð var skipt á milli Skattsins, skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara til að efla rannsóknir og fjölgað rannsakendum.

Þannig að fjármögnunin er alls ekki næg og það liggur alveg ljóst fyrir. Sömuleiðis eftir að ríkisstjórnin ákvað að leggja niður skattrannsóknarstjóra í núverandi mynd og færa skattrannsóknir á alvarlegum skattalagabrotum yfir til héraðssaksóknara þá skortir hann lagalegar heimildir til þess að komast í sömu gagnagrunna og skattrannsóknarstjóri kemst í og getur þar af leiðandi ekki rannsakað mál með sama hætti

Ég veit ekki til þess að þessi ágæti maður hafi aflað sér einhverra upplýsinga um rannsóknina hjá þeim sem hafa með hana að gera á Íslandi. Ef ég man rétt kom það fram hjá héraðssaksóknara í fjölmiðlum að hann hefði nú setið með þessum sama Drago Kos í höfuðstöðvum OECD í París í sömu viku og þetta fréttaviðtal við hann birtist án þess að Drago teldi nokkra ástæðu til að spyrja hann einnar spurningar eða ræða við fulltrúa ákæruvaldsins og lýsa áhyggjum sínum.

Rétt er að rifja það upp að rannsókn hér á landi hófst í nóvember 2019 en árið 2015–2016 í Namibíu. Ég hef ekki haft miklar fregnir um rannsóknina og málið þar í landi annað en að sakborningar eru enn í gæsluvarðhaldi. Kannski finnst fyrirspyrjanda og yfirmanni vinnuhóps gegn mútum og spillingu það til eftirbreytni og merki um að þar séu menn að draga vagninn í rannsókninni og sýni gott fordæmi í mannréttindamálum. Ég veit heldur ekki til þess að héraðssaksóknari sé vanfjármagnaður. Þegar metið er fjármagn til embætta á hverjum tíma er litið til umfangs mála í heild sinni, það eru slík afskipti af einstökum málum í rannsókn að beitt sé fjármunum til að hafa áhrif á þau með beinum hætti. Héraðssaksóknari hefur sjálfur sagt opinberlega að hann sé með fullmannað teymi í rannsókninni og hún gangi sinn gang og vísar til rannsóknarhagsmuna þegar hann hefur ekki talið sér fært að svara frekar um gang rannsóknarinnar. Hér er spurt um fleira og ég ætla ekki að ræða við fyrirspyrjanda um spillingarvísitölu Þorvaldar Gylfasonar. Vinnubrögð Íslandsdeildar Transparency International eru ekki til eftirbreytni og þar á bæ mega menn vera í sinni pólitík mín vegna.

Það er þá ástæða til að upplýsa þessa spillingarsérfræðinga í vinnuhópnum og alla sérfræðinga hér á þingi að ákæruvaldið er sjálfstætt í störfum sínum, hvorki dómsmálaráðherra né ríkisstjórnin hafa afskipti af rannsókn einstakra mála. Ef það gerist þá væri hægt að fara að tala um spillingu.

Þótt einhver pólitískur vinnuhópur í OECD eða pólitískir andstæðingar hér á þingi telji eitthvað vandræðalegt er ekki þar með sagt að svo sé. Eina sem mér finnst vandræðalegt er þegar þingmenn vilja ræða rannsókn einstaks sakamáls á Alþingi Íslendinga og kröfu um að stjórnvöld grípi inn Slík umræða hefur ekki verið gagnleg í fortíðinni og gjarnan reynst sneypuför. Mér sýnist að þeir sem telja sig vera sérstakir málsvarar mannréttinda og réttarríkisins og baráttumenn gegn spillingu séu algerlega að snúa öllu á haus í þessu máli. Það er áhyggjuefni og sérstaklega vandræðalegt og grafalvarlegt í mínum huga. Það er mannréttindamál og forgangsmál í ráðuneytinu, alla vega eftir að ég kom þangað, og hefur verið. Það er líka spurt hér um fund með fulltrúum namibískra stjórnvalda um þetta mál þegar tækifæri gefst. Ja, það er nú þannig að dagskrá ráðherra er þétt alla daga og ekki er hægt að bregðast við beiðnum um fund án nokkurs fyrirvara. Svo er það venja þegar menn telja sig vera í opinberum embættisgjörðum til annarra landa að þeir mæli sér mót á fyrir fram ákveðnum tíma en hringi hreinlega ekki bjöllunni eða banki á dyrnar í ráðuneytinu svona fyrirvaralaust. Þannig var það í þessu máli að fundarbeiðni barst að morgni um fund síðdegis sama dags af hálfu þessa namibíska fulltrúa sem hér var og ég gat ekki orðið við þeim fundi. Hvað varðar umræðuefni fundarins verður það ekki upplýst og þar vísa ég til þeirra laga sem um þetta fjalla en samkvæmt þeim er heimilt að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast þess, enda hafi þau að geyma upplýsingar um samskipti við önnur ríki eða fjölþjóðastofnanir.

Það er okkur mikilvægt að fá hingað til lands erlendar fjárfestingar enda markaðurinn smár og okkur nauðsynlegt að fá inn stærri aðila. Þegar erlendir fjárfestar hugleiða komu inn á markaðinn skoða þeir nokkra þætti; stöðugleika gjaldmiðils, stöðugleika í stjórnmálum, fjármálakerfið, virkt réttarkerfi og spillingarvarnir. Eins og fram hefur komið hafa fulltrúar nefndar OECD um mútur verið undrandi og áhyggjufullir yfir hægagangi rannsóknar á Samherjamálinu og meintum mútugreiðslum fulltrúa fyrirtækisins í Namibíu. Þetta eru skiljanlegar áhyggjur enda hafa á sama tíma borist fregnir af málarekstri, frystingu eigna og gæsluvarðhaldi samstarfsaðila meintra gerenda á vegum Samherja í Namibíu á meðan lítið hefur spurst til rannsóknar máls hér á landi. Sagði héraðssaksóknari á sínum tíma að hraði rannsóknar væri í beinu samhengi við það fjármagn sem stjórnvöld skammta embættinu, vanfjármögnun bitni einfaldlega á málshraða. Þegar Samherjamálið var opinberað í lok árs 2019 átti sér stað vinna á Alþingi við fjárlagafrumvarp ársins 2020. Við í Samfylkingunni lögðum til að aukið fjármagn yrði veitt til embættis héraðssaksóknara vegna þessa yfirgripsmikla alþjóðlega máls. Það þótti hæstv. fjármálaráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins alveg fráleitt og sagði að ef embættið þyrfti frekari fjármuni þyrfti það bara að koma til sín með slíka bón, eins og eðlilegt væri að bónleiðin væri til formanns flokks sem óneitanlega tengist umræddu máli en ekki fjárveitingavaldsins sem er á Alþingi. Frú forseti. Ég ber fullt traust til embættis héraðssaksóknara, svo að það sé sagt, en það er augljóslega vilji ríkisstjórnarinnar að embætti héraðssaksóknara sé áfram vanfjármagnað enda bitnar það á rannsókn málsins sem er samofið Sjálfstæðisflokknum. Þetta getur valdið orðsporsáhættu og þar af leiðandi beinu tjóni fyrir allan almenning á Íslandi.

Sakamálarannsókn héraðssaksóknara í Samherjamálinu vegna meintra mútubrota í Namibíu er rannsókn sem er skólabókardæmi um mútur til opinberra starfsmanna í þriðja heiminum.

Þessi samningur á nákvæmlega við það sem hinar meintu mútugreiðslur eru um. Ísland breytti hegningarlögunum í tilefni þessa samnings og þetta er grundvallarsamningur í öllum mútugreiðslum í heiminum,

Við getum skipst á skoðunum, við getum verið sammála og oft og tíðum erum við einnig líka ósammála en það er afar mikilvægt að umræðan sé byggð á staðreyndum og að umræðan hæfi þinginu hverju sinni. Það er mitt mat að það fari ekki vel á því að alþingismenn tjái sig á þessum vettvangi um mál sem eru í rannsókn og byggi málflutning sinn m.a. á upplýsingum fjölmiðla þar sem önnur gögn sem tengjast málinu eru hreinlega ekki opinber. Þar af leiðandi á ég persónulega erfitt með að taka þátt í umræðunni vegna þess að þetta mál og allt sem snýr að því er enn í rannsókn hjá héraðssaksóknara þar sem það á heima. Ef almennt á að ræða um fjármögnun varðandi efnahagsbrot og skattalagabrot þá tel ég það vera efni í aðra umræðu en ég hef fulla trú á því að héraðssaksóknari sé að vanda vel til verka í jafn umfangsmiklu máli og hér er um að ræða.

Ég er fullviss um að íslensk stjórnvöld sem og embætti héraðssaksóknara vilji ljúka þessu máli sem fyrst. Það vill enginn hafa mál sem þetta hangandi yfir sér í langan tíma, alveg sama hvort um er að ræða sakborninga eða aðra í þessu máli. Virðulegi forseti. Það sætir furðu að við séum yfir höfuð að ræða þetta mál hér í dag. Leyfum frekar þeim sem samkvæmt lögum er falið að rannsaka þetta mál og dómstólum landsins að dæma ef til þess kemur.

Rannsókn á Samherjamálinu er í farvegi hjá héraðssaksóknara og það er að mínu mati sannarlega engin ástæða til að ætla að sá farvegur sé ekki eins og hann á að vera og vonandi lýkur þeirri rannsókn fljótlega. En að því sögðu þá er það svo að hér er um að ræða risavaxið spillingarmál, líklega það stærsta einstaka í Íslandssögunni. Það er svolítið sérstakt að það hafi ekki verið gefið neitt upp í ferlinu um stöðu mála, þ.e. hvar málið er statt, vegna þess að slík upplýsingagjöf er sannarlega ekki brot á neinum reglum sem varða rannsókn mála né heldur neitt óeðlilegt. Þögnin getur orðið hins vegar svo ærandi að hún ein og sér verður óeðlileg. Síðan ríkir reyndar þögn um hina ótrúlegustu þætti þessa máls. Málshefjandi spyr af hverju ráðherra dómsmála sat ekki umbeðinn fund með namibískri sendinefnd sem átti erindi hingað til lands til að ræða við rannsakendur og ráðamenn og hæstv. ráðherra hefur svo sem gert grein fyrir því hér

Virðulegi forseti. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi kusu að gera forstjóra Samherja að andliti samtakanna á dagskrá sinni á þriðjudaginn sem helguð var degi sjávarútvegsins.

Hvað með orðsporsáhættu Íslands vegna framferðis stórfyrirtækja á erlendri grund og alþjóðlegrar glæparannsóknar sem ekki hefur verið til lykta leidd og hér er rædd? Hvað líður þeirri samfélagslegu ábyrgð sem Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa sett á oddinn? Það verður ekki litið fram hjá því að útgerðarfyrirtæki landsins eru mikilvæg þjóðarbúinu en á sama tíma blasir við okkur sá kaldi raunveruleiki að stórútgerðin hefur rakað til sín meginþorra veiðiheimilda í landinu og skelfur nú yfir tilvist smærri fjölskyldufyrirtækja og einyrkja sem halda uppi búsetu á stöðum sem stórútgerðin hefur skilið eftir í sárum. Í hvert skipti sem málpípur stórútgerðarinnar ryðjast fram í fjölmiðlum eða miðlum í eigin eigu erum við minnt á mikilvægi þess að virða rétt sjávarbyggðanna og tryggja betur byggðafestu aflaheimilda og koma í veg fyrir að smærri sjávarbyggðir séu rúnar lífsbjörginni með uppsöfnun fárra auðmanna og fyrirtækja á veiðirétti. Það verður að grípa til aðgerða til að vinda ofan af samþjöppun veiðiheimilda, rekja saman tengda aðila til samræmis við það sem annars staðar gerist. Þannig tel ég að við treystum heilbrigða viðskiptahætti og gagnsæi innan lands sem utan. Hver sem niðurstaðan í því máli sem hér er rætt verður er ljóst að áhrifin á ásýnd íslensks sjávarútvegs eru gríðarleg innan lands sem utan, bæði til langs tíma og skamms. Það er óásættanlegt að orðspor heillar greinar sé undir vegna einstakra fyrirtækja sem byggja viðurværi og auðæfi sín á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar.

Frú forseti. Það kom kannski ekkert sérstaklega á óvart að ráðherrann reyndi að snúa sig út úr þessari umræðu með því að segja að hann ætlaði ekki að tjá sig um mál sem væri til rannsóknar, þó að hér séum við ekki að tala um rannsóknina sjálfa heldur t.d. þá orðsporsáhættu sem felst í þeim fréttum sem

Þá var ráðherrann alveg til í að gapa framan í fjölmiðla um mál sem var til rannsóknar og nota það til að koma sinni pólitísku agendu áfram. Þetta snýst náttúrlega um pólitík, forseti. Þetta snýst um að það það er ekki nóg með að Samherji hafi rekið skæruliðadeild sem ræðst á blaðamenn og nýtur fulltingis kerfis sem er löngu orðið samdauna auðmagninu, sem hefur verið sett upp af stjórnmálastétt sem er meðvirk auðvaldinu, nei, þessi skæruliðadeild teygir anga sína hingað inn í þingsali, eins og við urðum svo áþreifanlega vör við þegar Sjálfstæðisflokkurinn tók að sér hlutverk skæruliða Samherja og setti lok á könnun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á hæfi þáverandi sjávarútvegsráðherra í tengslum við Samherja, ráðherra sem fann tíma í dagskrá sinni til að mæta upp á skrifstofur Samherja og taka á móti namibískum ráðherrum til þess að

Frú forseti. Þegar stjórnmálamenn reyna með beinum eða óbeinum hætti að hafa áhrif á störf ákæruvaldsins í einstökum málum þá erum við komin inn á hættulegar brautir. Með því er grafið undan sjálfstæði ákæruvaldsins sem er einn hornsteinn réttarríkisins og í réttarríki er fátt mikilvægara en að tryggja sjálfstæði ákæruvaldsins og dómsvaldsins. Með sjálfstæði ákæruvaldsins, og í rauninni dómsvaldsins, er átt við, og í þessu tilfelli, að ákærandi taki ákvarðanir um rannsókn og ákæru í sakamálum óháð pólitískum afskiptum. Pólitísk afskipti af ákvörðunum sem þessum eru til þess fallin að stundarhagsmunir stjórnmálamanna ráða ákvörðunum. Ég hins vegar treysti saksóknara. Ég veit að hann stendur rétt að rannsókn sakamála og í þessu tilfelli mun hann standa rétt að rannsókn svokallaðs Samherjamáls, komast að réttri niðurstöðu og ef tilefni er til láta þá sæta ábyrgð ef lög hafa verið brotin. Það er áhyggjuefni að þingmenn ræði rannsókn ákveðins sakamáls hér í þessum þingsal. Mér sýnist að þeir sem hafa verið sérstakir málsvarar mannréttinda og réttarríkisins og baráttumenn gegn spillingu séu annaðhvort að snúa öllu á hvolf eða hugsanlega að sýna sitt rétta andlit. Við höfum nefnilega hugsanlega fengið hér smjörþefinn af því hvað gerist þegar stjórnmálamenn af því tagi komast til valda.

að þau skuli halda því fram í fúlustu alvöru að það sé eitthvað óeðlilegt að Alþingi Íslendinga ræði hér á almennum nótum um vanfjármögnun ákæruvaldsins á Íslandi, um orðsporsáhættu vegna þess og um yfirlýsingar frá yfirmanni vinnuhóps OECD gegn mútubrotum. Það er með ólíkindum að hlusta á þetta. Auðvitað er Alþingi Íslendinga nákvæmlega rétti vettvangurinn til að ræða um einmitt þessi mál, þó það nú væri, og það er til marks um alveg ótrúlega meðvirkni gagnvart stórútgerðinni á Íslandi að halda öðru fram. Almenningur stendur í þakkarskuld við blaðamennina sem hafa varpað ljósi á framferði Samherjastjórnenda í Namibíu og á Íslandi. Ég vil nota tækifærið í þessari umræðu til að fordæma það úr þessum ræðustól hvernig annars vegar hæstv. fjármálaráðherra og hins vegar aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, æðsta yfirmanns lögreglu og ákæruvalds í þessu landi, hafa stigið fram og tjáð sig með mjög glannalegum hætti um tiltekið sakamál sem hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, hvernig þeir hafa skammast í sakborningum á samfélagsmiðlum og hæðst að þeim og í raun hvatt til tiltekinna rannsóknaraðgerða. Það er nefnilega alveg hárrétt sem hv. þm. Óli Björn Kárason sagði hér áðan: Við erum komin á hála braut þegar stjórnmálamenn reyna með beinum eða óbeinum hætti að hafa áhrif á framgang sakamála. Undir þetta má taka hjá honum og hann hlýtur að hafa verið að beina þessum orðum að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og aðstoðarmanni dómsmálaráðherra. Það er nefnilega mjög óvenjulegt að valdhafar

þegar formaður stærsta stjórnmálaflokks landsins og samherjar hans í stjórnarliðinu kynda (Forseti hringir.) undir gróusögum um að sakborningar í tilteknu máli hljóti að vera grunaðir um eitthvað annað og meira heldur en það sem fram hefur komið og þeim hefur sjálfum verið greint frá.

Ég lagði fram fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra á síðasta þingi. Þar spurði ég: Hve lengi hefur málið verið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara? Hefur aukið fjármagn verið veitt?

„Ráðherra hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds og getur krafist þess að ríkissaksóknari láti í té gögn og greinargerð um meðferð einstakra mála.“ Þetta er almenn heimild

Þetta mál teygir anga sína víða. Íslenskt samfélag hefur t.d. ekki enn þá borið þess bætur né

verða afleiðingar sem við eigum eftir að eiga fullt í fangi með að vinna úr. Þess vegna er þögn íslenskra stjórnvalda

áríðandi. Mig langar að víkja að þeim anga málsins sem varðar úttekt á viðskiptaháttum útgerða sem stunda veiðar og eiga í viðskiptum með aflaheimildir í þróunarlöndum. Þessi úttekt

Fyrsti áfanginn átti að vera kortlagning á þeim fiskveiðisamningum sem um er að ræða. Þeim áfanga lauk tveimur árum síðar og þá átti að taka við efnahagsleg greining á samningunum. Síðan átti að greina vandamálin sem til staðar voru í samningunum og í fjórða áfanga átti að beina sjónum að því hvernig hægt væri að koma í veg fyrir að svikastarfsemi líðist. Það væri áhugavert að fá fréttir af því hvar þessi vinna er stödd núna undir lok árs 2022. Er hún yfir höfuð í gangi eða var þetta mál svæft í nefnd?

Virðulegi forseti. Þróun þessa máls er síst til þess fallin að efla traust á stofnunum eða á útgerðinni sem slíkri en það er mín skoðun að mikilvægt sé að efla traust á svo samfélagslega mikilvægri atvinnugrein. Hvað rannsókn Samherjamálsins varðar er mikilvægt að halda því til haga að strax í upphafi sagði forsætisráðherra, og hefur ítrekað sagt síðan í fjölmiðlum, að ekki muni skorta fjármagn til rannsóknarinnar af hálfu hins opinbera. Enn fremur hefur hún áréttað að ef komi til þess að það þurfi frekari fjárveitingar til að sinna rannsókn á Samherjamálinu verði þær veittar. Eftir beiðni héraðssaksóknara var 200 milljóna viðbótarframlag veitt úr ríkissjóði árið 2020 til þeirra stofnana sem tengjast eftirliti og vörnum gegn peningaþvætti, skattrannsóknum og skatteftirliti. Í mínum huga er mjög mikilvægt að svo viðamikilli rannsókn á fyrirtæki sem hefur jafn veigamikla stöðu í einni af grunnstoðum íslensks athafnalífs og nýtir sér sameiginlegar auðlindir landsins sé sinnt af kostgæfni. Ég tek hins vegar undir að sá dráttur sem orðið hefur á rannsókninni er ekki góður fyrir neinn og alls ekki orðspor landsins. Í þessu samhengi finnst mér tilefni til að undirstrika að öll íslensk fyrirtæki fari fram af sóma og sýni samfélagslega ábyrgð bæði hér heima og erlendis. Kunnugleg birtingarmynd samfélagslegs mikilvægis útgerðarinnar, sú sem flest okkar kannast við og ekki síst við sem búum á landsbyggðunum, er hversu miklu máli útgerðin skiptir og hefur skipt í nærsamfélaginu í áranna rás og hversu samtvinnuð áhrif fyrirtækjanna eru við félagslíf, íþróttir og menningu. En mikilvægi útgerðarinnar í nærsamfélaginu þýðir líka ákveðin ítök, þar sem oftar en ekki er um að ræða stærsta vinnustaðinn sem stendur undir meira eða minna velflestum störfum þess og fyrirtækin eru síður en svo hafin yfir gagnrýni. Virðulegi forseti. Ég geri meiri kröfur til fyrirtækja sem nýta sameiginlegar auðlindir okkar, sér í lagi þar sem þau greiða afar lágt afgjald fyrir, að þau sýni ríka samfélagslega ábyrgð. Að endingu vil ég segja að það að sama fyrirtæki hegði sér með öðrum hætti erlendis en hér heima er forkastanlegt, enda ætti mannvirðing að vera í forgrunni allra athafna og þátttöku fyrirtækja hvar sem þau eru starfandi í heiminum.

Það er nú bara mjög skýrt þar að málið snýst alls ekki um það. Það snýst um þær pólitísku ákvarðanir sem hafa gert það að verkum að skattrannsóknir á Íslandi eru ekki á þeim stað sem þær ættu að vera á fyrir land eins og Ísland.

Þetta er bara ein af mörgum pólitískum ákvörðunum sem hafa verið teknar sem hafa ekki bara bein óbein heldur bein áhrif á getu embætta á Íslandi til að rannsaka jafn stór og viðamikil og Samherjamálið er.

annars staðar. Skattrannsóknin er í sjálfu sér í mjög góðum farvegi. Það er mikið samstarf milli skattyfirvalda og héraðssaksóknara — en skattalagabrot eru mjög oft hluti af skipulagðri glæpastarfsemi, sem ég er að fara að leggja aukna áherslu á eins og ég hef margboðað hér — og mun reyna á þetta samstarf.

að tengja það við þetta mál. Það er mikil eftirspurn eftir erlendri fjárfestingu og allt annað sem liggur til grundvallar þar heldur en slík mál eða eitthvert traust gagnvart ríkinu. Það eru óeðlileg afskipti ef fjármagni er forgangsraðað í þágu einstakra mála. Embættið er vel fjármagnað eins og staðan er. Þeir eru með fullmannaða rannsókn í þessu máli. Samkvæmt upplýsingum frá héraðssaksóknara gengur rannsókn málsins vel

Sem slíkt njótum við ýmissa réttinda en tökum einnig á okkur ýmsar skyldur eins og okkur ber. Á undanförnum vikum höfum við orðið vitni að umræðu sem ber þess merki að þeir sem fara með völdin á Íslandi vilji ekki að Ísland, að Ísland, sem skipar sér í flokk með ríkustu þjóðum heims, standi sína plikt þegar kemur að því að skjóta skjólshúsi yfir fólk á flótta. Spurt er: Hvað getum við eiginlega tekið á móti mörgum, er ekki komið nóg? Og bætt við: Kerfið er sprungið og við því verðum við að bregðast. bregðast. Stutta svarið við þessum spurningum ráðamanna á Íslandi er: Það eru engar lausnir í þessu endurunna fimm ára gamla frumvarpi sem á erindi í þann veruleika sem við búum við í dag. Þær breytingar sem orðið hafa á frumvarpinu á þessu tímabili eru því miður ekki í takt við þær breytingar sem orðið hafa í heiminum og á íslensku samfélagi á þessu tímabili, hvorki fyrir stríð né eftir að það hófst. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar er ekki að gera neitt vegna þess kerfis sem er sprungið. Heilbrigðiskerfið er laskað, velferðarkerfið sömuleiðis, löggæslan, samgönguinnviðir, það er sama hvert litið er. Innviðir okkar kæra gjöfula lands standa laskaðir eftir sveltistefnu Sjálfstæðisflokks og fylgiflokka í ríkisstjórn þrátt fyrir fögur orð í stjórnarsáttmála um eflingu innviða. Þetta hefur ekkert að gera með veikt fólk eða fatlað, með brotaþola eða fólk á faraldsfæti um landið. Né heldur hefur þetta með það fólk að gera sem nú óskar óskar eftir vernd á Íslandi, fólk á flótta undan stríði og öðrum hörmungum, því að það að reka hér innviði er verkefni sem við þurfum einfaldlega að takast á við. Það frumvarp sem við erum með hér í dag gerir ekkert til að takast á við það verkefni. Við þurfum að tryggja öryggi á landamærunum, segir hæstv. dómsmálaráðherra á sama tíma og ekki er veitt nægilegu fjármagni til að fullmanna landamærin hringinn í kringum landið. Lögreglumenn eru beinlínis færri í dag en árið 2007 þegar íbúar voru 310.000 en ekki 380.000 eins og í dag, og ferðamenn ekki 2 milljónir eins og í dag heldur 500.000. Fólk í farbanni flýgur bara úr landi og áfram gerir hæstv. dómsmálaráðherra ekki neitt, hvorki til að varna óæskilegri inngöngu né útgöngu úr landinu. Hvorki þetta frumvarp né frumvarp hans um landamæri breytir því. Umsækjendur um vernd á Íslandi í miðju Úkraínustríði sem og vargöld í Venesúela eru fleiri en nokkru sinni. Heildarfjöldi umsækjenda er orðinn 3.300. Við skulum taka eftir því að þar af eru 2.700 frá þessum tveimur ríkjum, Úkraínu og Venesúela, auðvitað langsamlega flestir frá Úkraínu. Umsóknir frá öðrum ríkjum eru á pari við það sem tíðkast í venjulegu ári, mestan part frá Palestínu, Sýrlandi, Írak og Afganistan og ég held að við hljótum að vera sammála um að þetta eru ekki örugg ríki og friðsæl. Umsóknir þeirra sem komast alla leið hingað án viðkomu í öðru Evrópuríki eru lagðar fram af ríkri ástæðu en þær eru líka fáar. Hvernig stjórnarliðar, sem mest hafa haft sig í frammi í þessari umræðu á undanförnum vikum, sjá fyrir sér að leysa verkefni sem þeir kalla stjórnlaust ástand er á huldu, ástand sem hefði svo vel verið hægt að hafa stjórn á með undirbúningi þegar ljóst var að fólksfjöldi á flótta yrði fordæmalaus vegna Úkraínustríðsins. Það var okkur ljóst í febrúar en enn þann dag í dag, í lok október, virðist sem ríkisstjórnin sé enn að velta fyrir sér hvernig hún geti stöðvað hingaðkomu fólks á flótta um leið og stjórnvöld bjóða flóttafólk velkomið

Mig langar að ræða þennan málsmeðferðartíma því að hæstv. ráðherra heldur því fram að frumvarpið auki skilvirkni. Málsmeðferðartími þeirra 80% umsækjenda sem hér hafa verið nefndir er mjög skammur. Vissulega fer í þetta umtalsverð vinna vegna umfangsins en ekki vegna rannsóknar málanna því að hún er að mestu talin óþörf, enda aðstæður kunnar. Með ákvörðun hinnar þverpólitísku útlendinganefndar á kjörtímabilinu 2013–2016 voru hins vegar settir tímafrestir sem nú á að fella niður. Tímafrestir sem ekki síst voru settir til þess að veita stjórnvöldum aðhald svo fólk í leit að vernd sæti ekki hér mánuðum og árum saman í bið eftir niðurstöðu með tilheyrandi tjóni fyrir umsækjendur sjálfa

á að hraða málsmeðferð og auka skilvirkni, hann hverfur og aftur förum við eflaust að fá fréttir af fólki, börnum sem fullorðnum, sem hefur beðið árum saman eftir niðurstöðu mála sinna. Það er staðreynd að eftir að tímafrestir voru settir inn í lög um útlendinga þá styttist málsmeðferðartíminn. Það getum við séð í gögnum frá stjórnvöldum. Það virðist líka vera sem hæstv. dómsmálaráðherra telji að með því að reka fólk á flótta út á götu á Íslandi að 30 dögum liðnum frá endanlegri synjun á umsókn um vernd, eða samstundis ef viðkomandi kemur frá ríki sem skipar sæti á lista Útlendingastofnunar um öruggt upprunaríki, að það fólk hverfi bara af yfirborði landsins. Svo er auðvitað ekki. Fólk á flótta mun eftir þessa ákvörðun lenda á sveitarfélögum að leysa og heilbrigðiskerfinu, sveitarfélögum sem nú þegar mega þola það að taka á móti endalausum verkefnum frá ríkinu án þess að fjármagn fylgi. Það er alveg ljóst að þetta mun líka lenda á refsivörslukerfinu þar sem fólk sem býr á götunni þarf einhvern veginn að finna út úr því hvernig það ætlar að draga fram lífið. Þar með neyðum við fólk til að fara í alls konar starfsemi sem við teljum óæskilega og jafnvel ólöglega. En hvort tveggja refsivörslukerfið og heilbrigðiskerfið, sem áður var minnst á að þyrfti að taka við þessum verkefnum, er fjársvelt í boði ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar og Katrínar Jakobsdóttur. þetta er staðan og það er ekkert í þessu frumvarpi hæstv. ráðherra sem mun breyta þessu. Það hefur aðeins verið talað um glæpahópa sem hingað koma. Við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að vernda þolendur glæpahópa sem hagnýta sér neyð fólks á flótta, en hæstv. dómsmálaráðherra er ekki í því, frekar en öðru sem hann talar um, að gera neitt gera neitt til að vernda þennan hóp. Það er ekkert. Þolendur mansals verða áfram þolendur mansals verði þetta frumvarp samþykkt. Þolendur þeirra sem nýta sér þá aura sem veittir eru fólki á flótta til innkaupa í Bónus verða áfram óvarðir, enda ekkert í frumvarpi hæstv. dómsmálaráðherra sem verndar þetta fólk — ekki neitt. Ég spurði hæstv. dómsmálaráðherra spurninga um hvað það væri í frumvarpinu sem kæmi í veg fyrir þennan mikla fjölda sem væri á flótta eða myndi vernda þennan hóp sem glæpahópar úti í heimi hagnýta sér. Auðvitað gat hann ekki svarað því, auðvitað ekki, af því að það er ekkert í þessu frumvarpi sem tekur á þeim álitaefnum sem verið er að fleygja hér á loft í umræðunni. Það er staðreynd að fólk sem vill búa hér og er svo óheppið að vera ekki EES-borgarar mun áfram nánast enga möguleika á að sækja hér atvinnu og búsetu með sinni fjölskyldu. Það mun áfram vera þannig,

á sama tíma og hann talar um að það þurfi bara að leyfa fólki að setjast hér að og vinna. Meginþorri þess fólks sem kemur hingað í leit að vernd þráir ekkert meira en að setjast hér að og vinna

Langsamlega flestir sem eru á flótta í heiminum fara til nágrannaríkja og Ísland er hreint ekki meðal nágrannaríkja. Langsamlega flestir sem flúið hafa Venesúela eru í Kólumbíu, langsamlega flestir sem hafa flúið Sýrland eru í Tyrklandi og öðrum nágrannaríkjum þar og langsamlega flestir sem hafa flúið Úkraínu eru í Póllandi og öðrum nágrannaríkjum. Það eru bara þeir öflugustu sem ná alla leið til Íslands og þetta er fólk sem vill gjarnan vinna og sjá fyrir sér, en því miður er kerfið þannig uppbyggt að í fyrsta lagi er atvinnuleyfi ekki afgreitt á sama tíma. Bráðabirgðaleyfi eru mjög seinsótt fyrir þá sem bíða niðurstöðu mála sinna. Það er mjög erfitt að fá þau í dag og er það bara ákvörðun stjórnvalda að gera það þannig þrátt fyrir að það vanti starfsfólk úti um allt. Það vantar bæði sérfræðinga og fólk í þjónustugeiranum úti um allt land en Sjálfstæðisflokkurinn, sem talar fjálglega um að það þurfi bara að hleypa fleira fólki inn til að vinna, er ekki að gera neitt til þess að einfalda það — ekki neitt. Þau vilja bara herða, herða og herða. Þetta er einn liður í því að koma í veg fyrir að Ísland standi sína plikt í alþjóðasamfélaginu. Ég hef farið aðeins yfir það hvernig þetta frumvarp, þetta fjögurra ára gamla endurunna frumvarp sem ekki hefur einu sinni verið farið í að uppfæra greinargerðina á, mætir ekki þeim áskorunum sem hæstv. dómsmálaráðherra talar svo fjálglega um. Hæstv. dómsmálaráðherra og ríkisstjórnin öll ætti frekar að einhenda sér í að klára rammasamning um samræmda móttöku við sveitarfélögin og fjármagna þann samning eins og vera ber. Það er ekkert óeðlilegt við það að sveitarstjórnir hringinn í kringum landið hiki örlítið þegar kemur að samningum við ríkið. Við sjáum alveg hvernig samningar við ríkið hafa verið hingað til í annarri þjónustu.

við sveitarfélögin þá skapast svona ástand. Það er vegna verka og verkleysis ríkisstjórnarinnar. Með því að gera hlutina of illa og með of mörgum skammtímalausnum verður þetta verkefni miklu flóknara og dýrara. Það er kostnaðarsamt að gera hlutina illa og það er samfélagslega rándýrt að taka ekki með sómasamlegum hætti á móti fólki sem leitar verndar. Við munum áfram, virðulegur forseti, fá hingað fólk í leit að vernd þótt stríðinu í Úkraínu ljúki vonandi sem fyrst. Við þurfum að standa sómasamlega að því og þar megum við líta að einhverju leyti til þeirrar þjónustu sem veitt er á Norðurlöndunum, þar sem virkilega er verið að leggja á sig að kenna fólki tungumál landanna o.s.frv. hvort þetta frumvarp tæki á vandanum. Nei, það er alveg ljóst að svo er ekki. Vandinn er ríkisstjórn Íslands sem fjársveltir innviði landsins.

Frú forseti. Ég þakka hv. þm. Helgu Völu Helgadóttur fyrir ræðuna. Hún hefur auðvitað mikla innsýn í þennan málaflokk, hafandi starfað sem lögmaður um árabil og haft mörg svona mál á sínum höndum, mál fólks á flótta. Það hefur verið dálítið í umræðunni undanfarið að við stöndum frammi fyrir aukinni komu flóttafólks og það er, eins og þingmaðurinn benti á, fyrst og fremst frá Úkraínu og frá Venesúela, það er langstærstur hluti þeirra sem hingað leita. Svo erum við að tala um einstaklinga frá Sýrlandi og Palestínu og þar fram eftir götunum. Við höfum bent á að það er ekkert í þessu frumvarpi sem mun leysa þann vanda sem við stöndum frammi fyrir vegna komu þessara hópa

Þetta eru hópar sem munu koma og fá að vera vegna þess að við, eins og aðrir hafa bent á hér, getum ekki skorast undan okkar alþjóðlegu skuldbindingum. En þýðir það að þetta frumvarp

Það hins vegar breytir heilmiklu fyrir flóttafólk sem fellur undir þær greinar sem verið er að breyta í þessu frumvarpi.

ákvað að helga meginþorra minnar ræðu því að benda á að þetta frumvarp er ekki að fara að leysa þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir

umræðu, þessa óstjórn sem hefur verið talað um, sem er auðvitað ekki óstjórn því að það voru stjórnvöld sem tóku ákvörðun

Það eru ákvæði í þessu frumvarpi sem eru algjörlega að fara að breyta í grundvallaratriðum þeirri þjónustu og þeim möguleikum sem við erum með í lögunum. Því miður. Það er t.d. þetta með niðurfellingu þjónustunnar sem er grafalvarlegt mál.

passaði alltaf að henda fram þeirri spurningu hvort niðurfelling þjónustu kæmi til greina í þessum ríkjum og þá var því svarað alfarið neitandi, af því að það virðist vera sem stjórnmálamenn þar og stjórnvöld í þessum löndum, sem við viljum gjarnan bera okkur saman við, hafi aðeins meira en rörsýnina og átti sig á því að þau verkefni hverfa ekki. Eins og það var orðað: Við viljum ekki fá fólkið undir brúna. Af því að fólk hverfur ekki. Verkefnin fara þá, fólk sefur undir brúnni og (Forseti

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Einmitt varðandi þjónustuskerðinguna þá snýst umræðan eðlilega um þau réttindi sem við erum að svipta fólk,

Það er auðvitað ekki það sem við stöndum frammi fyrir þegar um er að ræða einstaklinga sem geta ekki farið heim til sín og hafa samt sem áður fengið synjun um að fá að dvelja hér á landi. Það er alveg ljóst að þetta frumvarp byggir á þeim misskilningi, þessi tillaga í frumvarpinu. Að svipta fólk þjónustu að 30 dögum liðnum byggir á þeim misskilningi að fólk geti alveg farið heim til sín og það eigi bara að drífa sig heim. Þarna erum við að tala um mál þar sem lögreglan getur ekki flutt fólk með þvinguðum hætti. Vegna þess að ef hún getur það þá gerir hún það. Það eru heimildir til þess og hún gerir það. Fólk er flutt með valdi úr landi. Þarna erum við að tala um fólk sem lögreglan getur ekki flutt úr landi flutt úr landi með valdi, m.a. vegna þess að viðkomandi er ekki með ferðaheimild eða annað. Þannig að fólkið er ekki að fara neitt. Þetta fólk getur ekki farið heim til sín. Það mun lenda á götunni. Það er alveg klárt mál að þetta ákvæði mun

um heim að ef fólk hefur farið ólöglega úr eigin landi, eigin ríki, — okkur finnst auðvitað algjörlega óskiljanlegt að svo geti verið af því að við höfum fullt ferðafrelsi á Íslandi en það þekkist ekki alls staðar í ríkjum heimsins — ef fólk hefur farið ólöglega úr landi þá er því meinuð landganga inn í landið líka. Ríkið einfaldlega tekur ekki á móti því fólki. Ég

við þurfum alltaf í allri þessari umræðu að muna að á bak við hvert númer, á bak við hverja tölu, er einstaklingur sem er að koma úr einhverju slíku ástandi að hann eða hún getur ekki farið til baka, getur ekki búið í heimalandi.

ákvað Útlendingastofnun að svipta ákveðinn fjölda flóttafólks allri þjónustu og þar með húsaskjóli, matarpeningum og öðru slíku,

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, það má kannski segja það og við sjáum það svo sem í fleiri málum — ég sé að hv. þingmaður brosir hér úti í sal — að ríkisstjórnin fer fram með þingmál sem lögfestir aðgerðir sem umboðsmaður Alþingis eða dómstólar hafa úrskurðað eða dæmt að séu ekki í samræmi við lög, skorti lagastoð.

og þú ert ekki með húsaskjól fyrir þig og dótið þitt af því að þú átt ekki peninga og mátt ekki leigja húsnæði. Þú getur það ekki af því að þú ert ekki með kennitölu

En það breytir því ekki að sú manneskja er hérna og ef það er ekki hægt að endursenda hana vegna þess að ríki taka ekki á móti viðkomandi þá batnar það ekkert við að setja í lög að það lokist á alla þjónustu. SPEECH_END ---

dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Nú er frumvarp komið inn í velferðarnefnd sem tekur á nákvæmlega þeim þætti og og er ákveðið vandamál komið upp vegna þess að það er svo mikið af flóttafólki frá Úkraínu sem fær þetta mannúðarleyfi og þarf þar af leiðandi að sækjast eftir því að fá atvinnuleyfi.

að ef flóttafólk frá Úkraínu fengi einfaldlega að sækja sinn rétt hér þá fengi það að öllum líkindum viðbótarvernd, stöðu sem er jafngild stöðu flóttamanns, og því fylgir sjálfkrafa atvinnuréttindi. Þess í stað var tekin ákvörðun um að virkja fjöldaflóttaákvæðið og veita öllum miklu styttra og takmarkaðra dvalarleyfi sem fylgir ekki sjálfkrafa atvinnuleyfi. Ég vil bara heyra hvað hv. þingmanni finnst um þá ákvörðun að gera þetta svona.

Ég hef aðeins hugsað út í þá sem bjuggu í Úkraínu en voru ekki með úkraínskt vegabréf. Hvað erum við að gera við það fólk? Erum við að taka á móti því fólki?

þá þegar hefði verið tryggt að þetta fólk væri með rýmri heimild til dvalar hérna. Nú er komið ákall frá úkraínskum stjórnvöldum sem segja: Ekki láta það hvarfla að ykkur að koma hingað á næstu 12 mánuðum. Allir innviðir eru í klessu. Ég held að núna núna þurfi alla vega að smíða einhvers konar ákvæði í lögin, mögulega til bráðabirgða, sem segir að þeim sem var veitt vernd á grundvelli þessa ákvæðis verði sjálfkrafa veitt vernd til næstu tveggja ára.

Þetta er áhugaverð umræða sem er hérna og nokkur atriði sem þarf að impra á, minnast aðeins á hérna og greiða aðeins úr. Til að byrja með skulum við fara aðeins yfir tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar eins og ráðherra leggur fram, með leyfi forseta: „Fjölgun umsókna undanfarinn áratug sýnir hversu mikilvægt er að stjórnvöld geti brugðist við, eftir atvikum með laga- og reglugerðarbreytingum, og aðlagað verndarkerfið að þeirri þróun sem á sér stað á hverjum tíma. Verndarkerfið þarf að vera í stakk búið og byggt þannig upp að þeir sem raunverulega eiga rétt alþjóðlegri vernd fái skjóta og mannúðlega afgreiðslu mála sinna. Á sama tíma er nauðsynlegt að tryggja að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki.“ Fjögur atriði sem þarf að ræða aðeins um. Byrjum aðeins á „mikilvægt að stjórnvöld geti brugðist við“ en það segir einnig í greinargerð með þessu frumvarpi að „á árunum 2016 og 2017 kom í ljós að íslenskt verndarkerfi var að mörgu leyti berskjaldað fyrir ásókn þeirra sem sendu inn bersýnilega tilhæfulausar umsóknir …“ sem var áhugavert út af fyrir sig á þeim tíma en þá var gerð einmitt reglugerðarbreyting og leyfi forseta: „Aðgerðir stjórnvalda til að draga úr fjölda bersýnilega tilhæfulausra umsókna báru verulegan árangur.“ Það þurfti ekki lagabreytingu. Það þarf að geta „aðlagað verndarkerfið að þeirri þróun sem á sér stað á hverjum tíma“. Það er mjög ógreinilegt í þessu frumvarpi hvaða þróun er verið að vísa í og tilefni þess að það þurfi að bregðast við slíkri þróun. Þróunin er að sjálfsögðu þannig bara úti í heimi að það koma upp atvik, stríð og fleira, sem gera það að verkum að það eru nýir hópar flóttafólks sem leggja af stað út í hinn stóra heim.

Þetta er algjört lykilatriði í þessu verndarkerfi. Spyrjum okkur einmitt þessarar spurningar. Það kemur einhver hingað og bankar upp á og segir: Ég þarf á alþjóðlegri vernd að halda. Gerum ráð fyrir því að hérna séu allir heiðarlegir og það sé nauðsynlega þörf á vernd samkvæmt öllum þeim alþjóðaskilmálum sem við höfum lögfest hérna, að við séum sammála því að þessi beiðni sé rétt.

skiptir ekki máli. Hún var borin upp. Hvað viltu taka á móti mörgum? hefur verið sagt í umræðunni líka, bæði hérna inni á þingi og almennt séð í samfélagslegri umræðu, þannig að við skulum hafa það algerlega á hreinu. Við erum ekki með teljara á landamærunum sem segir: Nú er fullt. Það virkar ekki þannig. Það gæti hljómað eins og

að taka á móti þessu flóttafólki. Það er það sem þarf að gera og hvernig þetta frumvarp leysir þennan vanda sem er talað um hérna, að geta brugðist við, aðlaga verndarkerfið, skjóta og mannúðlega afgreiðslu og passa upp á misnotkun sé í lágmarki þá verð ég að spyrja hvernig þetta frumvarp bregst við því. Hvar er talað um hvaða misnotkun er í gangi? Hvergi. Það er bara sagt að það þurfi að tryggja að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki. Það eru engin atriði hérna sem útskýra það nákvæmlega hver af þessum 11 atriðum sem frumvarpið snýst um séu til að bregðast við einhvers konar misnotkun. Það skiptir rosalega miklu máli og það er rosalega stór ábyrgð að dylgja um að það sé misnotkun í gangi og að eitthvað í þessu frumvarpi sé til að koma til móts við það.

Það eru bara mjög málefnalegar ástæður fyrir því að fólk í slíkri stöðu sé í einmitt þeim vanda. Það þýðir ekki að það sé misnotkun. Það hefur verið talað um glæpasamtök. Þar eru glæpasamtök að misnota fólk á flótta, þar er ekki fólk á flótta að misnota kerfið. Þess vegna er mikilvægt að það sé sagt hérna að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki þannig að það sem glæpasamtök eru að gera er ekki að misnota kerfið, þau eru að misnota flóttafólkið sem á

eftir þróun, skjóta og mannúðlega afgreiðslu og misnotkun á kerfinu í lágmarki. Það eru til að byrja með umsækjendur sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki. Þessi þróun

Það er sagt að þetta hafi verið mjög mikil fjölgun hér á landi miðað við annars staðar. Hérna er gott að byrja á því að þetta fólk er búið að votta sem flóttafólk almennt séð, hvort sem það er þá með verndina í því landi sem það var fyrst viðurkennt sem flóttafólk eða hvort það yrði þá viðurkennt hérna líka. Það er áfram flóttafólk frá því upprunalandi sem það kemur

þeirra sem sækja um sem hafa fengið alþjóðlega vernd annars staðar? Er verið að reyna að stilla, er verið að reyna að setja einhvern teljara á landamærin hvað þetta varðar eða hvað er verið að gera? Af hverju er verið að skipta sér eitthvað af þessu? Ég skil það ekki. Síðan er sjálfkrafa kæra. Þetta finnst mér rosalega áhugavert ákvæði. Það er vissulega rakið að það eru mjög margir, mjög hátt hlutfall, sem kæra sjálfkrafa niðurstöðu Útlendingastofnunar.

Það sem það gerir á móti er að það minnkar tímann sem fólk hefur til að undirbúa kæru, til að reka mál sitt, þannig að tímasparnaður hérna hjá hinu opinbera,

Það sem skerðist á móti á þessari viku eru einmitt mannréttindi fólks. Þetta er tímasparnaður fyrir hið opinbera á móti réttindum fólks til að reka mál sitt með öllum þeim tilbúnaði sem til þarf. Það er verið að minnka þann tíma. Þar af leiðandi eru allir tímafrestir og allt í rauninni, allur undirbúningur, styttri og verri,

og hversu mikill ávinningur væri af því. Hvert er tilefnið? Af hverju þarf að gera þessa aukaflokkun og hversu mikil skilvirkni á að vera af því og hversu málefnaleg er sú skilvirkni? Ekkert fjallað um svoleiðis.

ef maður skoðar þau í samræmi við þetta tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar um hversu mikilvægt er að stjórnvöld geti brugðist við, þá er ekki sérstaklega útskýrt hver af þessum atriðum eru til að koma til móts við einhverja þróun og breytingar á verndarkerfinu sem þarf nauðsynlega að bregðast við. Það er ekki talað um það neitt sérstaklega með neinni nákvæmni hvað af þessum atriðum er til að tryggja skjóta og mannúðlega afgreiðslu á málum. T.d. sjálfkrafa kæra, ég sé ekki að það sé aukin mannúð í því ákvæði, á að það styttist um einhverja daga, það er vissulega fljótlegra, en það verður líka að vera mannúðlegra. Það er sett upp hérna í tilefni og nauðsyn. nauðsyn. Bara með því að fara í gegnum þetta frumvarp þá ætti öllum að vera ljóst að það er ekki nægilega vel rökstutt hvernig það á að koma til móts við stóryrði áður en frumvarpið er lagt fram um stjórnleysi í þessum málaflokki. Hvernig er þetta að koma í veg fyrir stjórnleysi? Hvaða stjórnleysi var verið að tala um? Af hverju er ekki hægt að hafa umræðuna á nákvæman hátt, sérstaklega frá dómsmálaráðherra? Af hverju getur dómsmálaráðherra ekki verið nákvæmari í orðum sínum en það að setja fram svona stórar, breiðar yfirlýsingar um að það sé misnotkun á kerfinu?

Þegar ráðherra fer með slíkar stórar yfirlýsingar um vanda í þessu kerfi þá verðum við að ætlast til þess, við verðum að krefjast þess, að það sé útskýrt nákvæmlega hvað er að valda þessu stjórnleysi. Hvað er að valda þessari mismunun? Hvaðan er hún að koma? Hvernig lýsir hún sér? Hvaða lagagreinar eru það sem eru kannski að þvælast fyrir? En ekkert af því er gert. Það er ekki gerð nein tilraun til þess að útskýra fyrir þeim sem vilja í alvörunni lesa þetta frumvarp og reyna að skilja það. Hvaðan er þetta að koma? Gegn hvaða hópum er verið að beita þessu frumvarpi? Hvaða áhrif hefur

Það er verið að velja eftir hentisemi hvenær við eigum að herma eftir öðrum og hvenær ekki. Við megum ekki vera eins og Evrópusambandið, ekki séns, en í þessum málaflokki þá megum við alveg endilega vera eins og Evrópusambandið.

Þá er ég bara eitt stórt spurningarmerki og spyr: Hvaða þröskulda erum við með sem eru lægri? Ég sé enga útskýringu á því í frumvarpinu

og við erum líka með fólk sem er ofurselt efnunum, sem glæpamenn vissulega flytja inn, en okkur finnst betra að takast á við hina raunverulegu glæpamenn með því að refsa veika fólkinu.

að gera þessu fólki erfiðara fyrir að koma hingað til landsins. Ég næ ekki þeirri röksemdafærslu og það hefur enginn getað útskýrt fyrir mér hvernig það má vera. Það er annað sem hv. þingmaður nefndi í ræðunni sem ég hef ég hef aðeins verið að tala um og gott væri að fá smáskoðanaskipti um. Það er þetta sem mætir fólki sem hefur verið að tala fyrir því að regluverkið sé mannúðlegt og að skilvirknin megi ekki vera á kostnað mannúðar. Þá fær fólk stundum þessa spurningu: Bíddu, hvað eigum við að taka á móti mörgum? Hver er talan?

En við erum með þetta vandamál í fjölmörgum öðrum málaflokkum. Við hættum ekki að taka á móti sjúklingum þótt fjármagnið sé búið í heilbrigðiskerfinu. Það eru bara gerð fjáraukalög. Við hættum ekki að taka á móti fólki sem fer á örorku af því að þú mátt ekki verða öryrki fyrr en eftir áramót. Þetta er nákvæmlega sama staðan. Alþjóðasamningar og lögin hjá okkur eru um réttindi fólks til að fá þessa þjónustu. Það er verkefni okkar allra að koma til móts við það á mannsæmandi hátt.

sérstökum talsmanni mannúðar og mannréttinda og sagst ósammála hæstv. dómsmálaráðherra um hitt og þetta. En nú gerist það að dómsmálaráðherra leggur fram frumvarp þar sem m.a. er að finna ákvæði um málefni sem eru beinlínis á málefnasviði félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þá er ég að tala um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd.

að taka þátt í umræðu um þetta mál og málið var tímasett þannig, að því er virðist, á dagskránni að hann getur ekki tekið þátt í umræðunni þótt hann sjálfur hafi haft uppi stór orð um þennan málaflokk í fjölmiðlum. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða afleiðingar hann telur að þetta þjónustusviptingarákvæði kunni að hafa og sérstaklega með tilliti til stöðu sveitarfélaga. Þau eiga nú þegar í basli með að sinna lögbundinni þjónustu einmitt vegna vanfjármögnunar þessarar ríkisstjórnar, kerfislægrar og skipulagðrar vanfjármögnunarstefnu þar sem þessum verkefnum er velt yfir á sveitarstjórnarstigið án þess að fjármagn og tekjustofnar fylgi.

Ég bið forseta að afsaka en þetta eru ekki rök. Það er ekki röksemdafærsla fyrir breytingu á lögum að þetta sé gert svona í öðrum löndum. Það er ekki nóg. nóg. Ég hef áhyggjur af því að þarna er verið að setja ákveðna almenna reglu um að fólk missi réttindi eftir 30 daga eftir úrskurð en síðan eru fullt af undantekningum;

Það er engin greining á því hvað þetta þýðir fyrir sveitarfélögin eða hvaða afleiðingar þetta mun hafa fyrir fólkið. Er ekki bara hætta á því að með því að lögfesta ákvæði af þessu tagi sé beinlínis verið að framkalla og ala á heimilisleysi á Íslandi? Það er alla vega það sem ég óttast svolítið og mér finnst að ræða þurfi um hér í þessum sal. Það er í öllu falli mjög athyglisvert að

En fyrst og fremst er sérkennilegt að við séum að ræða þetta án þess að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra taki nokkurn þátt í því að málið gangi svona fram, að dómsmálaráðherra stígi inn og leggi til ákvæði sem heyra undir málefnasvið annars ráðherra. Þetta á líka við um atvinnuréttindaþáttinn, nokkuð sem ég held að allir hér inni séu sammála um, nokkuð sem hefði mátt samþykkja fyrir löngu í þverpólitískri sátt.

þá erum við ekkert að fara að segja nei við því. Ég held að enginn sem við myndum spyrja, sem ber einhverja virðingu fyrir flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna eða alþjóðasamvinnu eða slíku, myndi hafna því.

hver vænt áhrif eru af hverri breytingu fyrir sig til þess að við sjáum umfangið, til þess að við skiljum hvernig kerfið er núna,

enn er mér fyrirmunað að skilja hvers vegna Vinstrihreyfingin – grænt framboð vill ganga jafn hart fram gegna réttindum flóttamanna og þetta frumvarp ber vitni um. Mögulega er

Þau leggja ekki í að fara í þessa heildstæðu stefnumótun en leggja hins vegar alltaf fram þetta mál sem skerðir verulega réttindi flóttafólks. Stefna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins er að skerða verulega réttindi flóttafólks.

hvað er í gangi? Hefur þetta fólk engan áhuga á vinnunni sinni? Er hann ekki með málaflokk þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd undir sínu ráðuneyti?

fyrir félags- og vinnumarkaðsráðherra til þess að koma hingað í þingið og útskýra afstöðu sína og hvers vegna hann vilji svipta fólk þjónustu sem ekki er hægt að vísa úr landi. Hver er ástæðan fyrir því að hann langar að vísa tugum ef ekki hundruðum inni í framtíðinni á götuna, ef það er ekki hægt að

í er til í öðru frumvarpi, við þurfum ekki að láta stilla okkur upp við vegg hérna, við getum hafnað þessu frumvarp og við getum samþykkt frumvarp sem leiðir til þess að fólk sem fær dvalarleyfi af mannúðarástæðum fær að sama skapi atvinnuleyfi. Það er eitthvað sem við erum öll sammála um að gera. Það sem við erum ekki sammála um að gera og það sem ég er algjörlega ósammála að eigi að gera er að reyna af fremsta megni að gera líf umsækjenda um alþjóðlega vernd eins óbærilegt og mögulegt er hér á landi til þess að þeir hunskist eitthvert annað því að við séum ekki tilbúin

Áðan var talað um að við séum sífellt spurð um hversu marga við viljum fá, hversu margir séu of mikið, sem er svona ræðubragð til að fá okkur til að fara í vörn og segja að við séum ekki tilbúin að svara því.

miklar áhyggjur af þessum fjölda? Hversu fáa vilja VG fá hingað til lands? Ég væri til í að vita það en þau eru ekki til í að segja okkur það. Þau eru heldur ekki til í að segja okkur hvað það er við þetta frumvarp sem þeim finnst svo gott að það verði að fara hér í gegn, að það verði að reyna í fimmta skipti að sóa tíma okkar allra við að reyna að koma þessu ógeðsfrumvarpi í gegn. Hvað er það sem er svona frábært við það, fyrir utan þetta eina atriði sem ég er búin að minnast á að hægt er að afgreiða öðruvísi og á miklu skilvirkari hátt? Er eitthvað í þessu frumvarpi, fyrir utan þetta eina atriði með atvinnuleyfin, sem

Hvað er það sem er svona frábært fyrir flóttafólk í greinum þessa frumvarps? Ég veit alveg hvað Sjálfstæðisflokknum finnst. Það er alveg skýrt að þau vilja stöðva einhverja flóðbylgju sem þau eru að reyna að magna upp í huga almennings, flóðbylgju glæpamanna og fólks sem misnotar kerfið og kaupir vegabréf og er bara almennt ekki nógu gott fólk, til þess að gera rými fyrir eina litla kassann sem á rétt á vernd samkvæmt þeirra siðferðisviðmiði. þau alltaf að tala um að megnið af þessu fólki sé nú bara í leit að betra lífi og þurfi ekki vernd og eitthvað svoleiðis og fara að tala um að það þurfi að gera það auðveldara fyrir það að komast hingað eftir löglegum leiðum í staðinn fyrir að misnota hælisleitendakerfið. En þau hafa haft getu til þess að gera þetta í áratugi, að auðvelda fólki að koma hingað án þess

Mjög þreytandi hringrás. Við vitum að þetta frumvarp mun hafa mjög neikvæð áhrif á réttindi flóttafólks á Íslandi. Þetta hefur

síðan málsvari flóttafólks á Íslandi en var sagt upp samningi af núverandi hæstv. dómsmálaráðherra, nokkurn veginn fyrirvaralaust.

er að það lögfestir ákveðna framkvæmd sem stjórnvöld hafa verið gerð afturreka með, eins og t.d. að henda 21 eða 22 flóttamönnum á götuna fyrir ári síðan vegna þess að stjórnvöld litu svo á að þeir neituðu að aðstoða við sína eigin brottvísun. Þá var þeim bara hent á götuna. Svo þegar kom í ljós að það vantaði lagaheimild fyrir því að henda þeim á götuna um hávetur þá er planið er setja hér inn þá lagaheimild. Ég er enn að reyna að skilja hvers vegna VG finnst það góð hugmynd að setja inn lagaheimild til þess að geta hent fólki á götuna. Ég skil það ekki. Ég á eftir að heyra rökin fyrir því hvers vegna það er góð hugmynd eða hvað þeim fannst um það að dómsmálaráðherra hafi varið þá ákvörðun Útlendingastofnunar að henda 21 eða 22 flóttamönnum á götuna um hávetur í fyrra, meira að segja eftir að það var dæmt ólöglegt þá sagði enginn múkk um það. Æ, jæja, best að við veitum þeim húsaskjól aftur fyrst þetta var nú ólöglegt hjá okkur. Best að setja það inn í lögin að við megum henda þeim á götuna framvegis og svipta þau mat og lágmarksheilbrigðisþjónustu. Höfum það tryggilega í lögum þannig að við getum gert það löglega að henda fólki á götuna. Hvers vegna er það góð hugmynd? Ég skil það ekki. Ég skil ekki af hverju við viljum henda fólki á götuna, ég bara næ því ekki,

Ég skil heldur ekki af hverju það er góð hugmynd eða hvers vegna fólk styður það, sama í hvaða flokki það er. Það kemur mér kannski minna á óvart þegar það kemur frá Sjálfstæðisflokknum en þegar það er samþykkt fyrirvaralaust af þingflokki Vinstri grænna.

eftir allar þessar tilraunir sem það hefur farið í gegnum. Þetta er allt til þess að lögfesta ólögmæta framkvæmd stjórnvalda fram að þessu, gera það löglegt sem hingað til hefur verið talið ólöglegt,

Það verður forvitnilegt að sjá hvernig þessi vetur fer með þetta endurunna mál. Mig langaði að spyrja hv. þingmann aðeins um þetta þegar við erum að tala um 30 daga regluna. Þá er verið að tala um að það falli niður þjónusta eftir 30 daga en það er auðvitað fullt af undantekningum nefndar og sumar þeirra raktar í kafla þar sem er verið að fara yfir mat á áhrifum frumvarpsins. En það sem ég ætlaði kannski að inna þingmanninn eftir er að það er sagt í greinargerðinni um þetta tiltekna dæmi, og ég vitna orðrétt í greinargerðina: „Dæmi um hegðun sem verður metin sem skortur á samstarfsvilja er þegar útlendingur hefur ekki farið sjálfviljugur af landi brott innan þess frests sem honum hefur verið veittur og þegar hann hefur horfið, torveldað eða komið í veg fyrir að unnt sé að framkvæma ákvörðunina, svo sem að aðstoða ekki stjórnvöld við öflun ferðaskilríkja eða annarra gagna sem þörf er á vegna flutningsins, til dæmis heilbrigðisgagna.“ Nú er þetta sett inn í frumvarpið eins og þetta eigi að vera svolítið sjálfsagt en mér skilst á þeim sem hafa unnið inni í kerfinu, og ég hef náttúrlega ekki þá reynslu að baki, að þetta sé í raun og veru

forseti. Jú, það er mat sérfræðinga sem vinna í þessum málaflokki að það sé stór hópur af fólki

Þetta virkar ekki þannig. Það þurfa að vera í gildi samningar eins og eru t.d. um endursendingar á Schengen-svæðinu eða sem sagt þessi svæði sem Dublin-samkomulagið nær yfir. Með þessu frumvarpi er einhvern veginn verið að reyna að búa til einhverja lagaheimild fyrir því að senda fólk meira að segja til landa þar sem það hefur kannski dvalið í einhvern tíma en hefur engin réttindi og ekki ríkisfang þaðan heldur. Það er ekki eins og það sé bara: Ja, heyrðu, þú kemur hingað frá Venesúela en þú ert búinn að dvelja í alveg í fimm ár í Kólumbíu og svo kemurðu hingað svo við ætlum bara senda þig til Kólumbíu. Þú hefur væntanlega einhver tengsl þar. Það er í raun það sem er verið að reyna að leggja til með þessu. En það er algjör ógerningur að fara í þetta það eru engir samningar milli Íslands og Kólumbíu um að við getum tekið nokkra flóttamenn frá Venesúela og skilað þeim aftur til Kólumbíu vegna þess að þeir eru ekki með kólumbískt ríkisfang. Þeir hafa ekkert endilega einhver réttindi til að búa þar eða status til þess að

Þetta er eitt af þeim efnisatriðum frumvarpsins sem stendur aðeins í mér og ég vænti þess að þegar málið fer til nefndar verði tekin svolítið djúp umræða um það hversu langt ákvæðið gangi og hvort það verndi tiltekinn hóp, sem til að mynda var rætt svolítið um í ferð allsherjar- og menntamálanefndar til Danmerkur, sem er þar í brottvísunarbúðum svo mánuðum og árum skiptir, einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt að vísa fólkinu úr landinu, eins og hv. þingmaður fór yfir hér áðan að sé stundum staðan. En það er annað, af því að hv. þingmaður var ekki bara að tala um efnisatriði frumvarpsins heldur líka kannski pólitísku stöðuna eins og hún er núna á þinginu, og þetta er eitt af því sem ég hef svolítið klórað mér í kollinum yfir varðandi framlagningu þessa máls. Það er nefnilega svo einkennilegt að eini þingflokkurin sem a.m.k. opinberlega hefur gert einhvern fyrirvara við málið er þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sem samt er sagður vera algerlega sammála dómsmálaráðherranum í einu og öllu en er samt eini flokkurinn sem setur fyrirvara við frumvarp dómsmálaráðherra. Það er nú eitt. Síðan hefur komið í ljós í umræðum um málið, og ekki ætlar maður að hegna þeim stjórnarliðum sem hafa þó sannarlega tekið þátt,

þeir eru ekki tilbúnir til að lýsa því yfir að þeir styðji meginatriði þessa frumvarps. Ég gat a.m.k. ekki lesið þannig í orð þeirra og ég ætla svo sem ekkert heldur að gera þá kröfu til þess að að þeir endilega að geri það. En þetta er samt sem áður partur af einhverjum pólitískum veruleika. Við erum hérna með frumvarp sem maður hefur bara mjög miklar efasemdir um að njóti stuðnings

viðrað ákveðnar efasemdir um það að hæstv. dómsmálaráðherra sé almennt á réttri leið í þessum málaflokki. Þannig að mig langaði að spyrja hv. þingmann: Hvernig telur þingmaðurinn (Forseti hringir.) að staðan sé innan ríkisstjórnarflokkanna þegar kemur að raunverulegum stuðningi við þetta mál? Er verið að ætlast (Forseti

En mín upplifun hefur verið sú hingað til — þetta mál er alltaf lagt fram, núna í fimmta sinn, og það er svona misjafnt hvað það er mikil áhersla lögð á að reyna að klára þetta en það er aldrei í sérstökum forgangi. Það breytir því ekki að það er lagt fram á hverjum vetri og í hvert skipti sem það er lagt fram, samþykkt út úr ríkisstjórn, samþykkt af öllum þingflokkum stjórnarflokkanna, þá er það ákveðin hótun við flóttafólk á Íslandi. Það fer af stað ákveðin umræða sem er ógnvekjandi gagnvart flóttafólki og innflytjendum á Íslandi. Það fylgir þessu alltaf. Þannig að bara framlagningin og að þetta sé samþykkt, að þetta sé ríkisstjórnarmál og það fari á dagskrá og til nefndar og allt það sem því fylgir, þetta er viðvarandi ógn

sterkur sá stuðningur er. En ég sit svo sem ekki inni í þeim herbergjum þar sem það er rætt. En það sendir skýr skilaboð að samþykkja svona mál út úr ríkisstjórn út úr ríkisstjórn aftur og aftur og það sendir mjög skýr skilaboð að samþykkja þau fyrirvaralaust út úr þingflokknum, burt séð frá því hvað einstaka þingmenn kunna svo að segja um sína afstöðu, vegna þess að á endanum, ef þetta fer í þingsalinn,

garð hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um að hann hefði ekki áhuga á málinu, að það var alveg skýrt að hann átti ekki heimangengt og er fjarri góðu gamni í dag eins og kom mjög snemma fram í umræðunni, svo það sé alveg á hreinu af því að hér voru uppi hugmyndir um að fresta umræðunni. Þá vil ég líka ítreka, af því að hér er verið að velta fyrir sér afstöðu einstakra þingmanna, að við í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs afgreiddum þetta frumvarp til þinglegrar meðferðar sem þýðir jú akkúrat þetta, að við ræðum hér saman um hlutina í þingsal. Ég hef fylgst mjög náið með þessari umræðu og þykir hún mjög áhugaverð. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hún deili þeirri sýn með mér, og að ég held reyndar fleiri hv. þingmönnum sem hafa tekið til máls í þessari umræðu, að það sé mikilvægt í rauninni eigi þessi málaflokkur það skilið að um hann ríki tiltölulega breið samstaða, ef ekki bara breið samstaða, og sátt um það hvernig við ætlum að búa um þessi mál til framtíðar.

Miðað við þann málflutning sem hefur komið frá hæstv. dómsmálaráðherra þá verður aldrei af minni hálfu sátt við hans nálgun á flóttamannamálin. Ekki séns. Það kemur ekki til greina. Mér finnst ekki mikilvægara að ná sáttum við hæstv. dómsmálaráðherra eða vinna með honum heldur en að vernda réttindi flóttafólks. Það er algjörlega á tæru af minni hálfu. Sáttin liggur fyrir, hún er frá 2016. Það var farið í einhverjar furðulegar æfingar til þess að reyna að koma á þverpólitísku samráði um hvernig mætti breyta þessum lögum og það skip sigldi algjörlega í en það var ekki vegna þess að stjórnarandstaðan væri ekki til í neina sátt. Það var vegna þess að það var enginn raunverulegur áhugi á að ná sátt við stjórnarandstöðuna. Það stóð alltaf til að fara í þessa vegferð sem er að lögfesta

Ég ætla ekki í breiða sátt við Sjálfstæðisflokkinn ef það er það sem hv. þingmaður er að fiska eftir. Ég tel mikilvægt að það sé breið sátt í íslensku samfélagi um að við viljum gera betur og það er þannig, kannanir hafa sýnt það endurtekið, að samfélagið á Íslandi vill taka betur á móti fleira flóttafólki heldur en við gerum nú. Það er algjörlega skýrt. Ég ætla ekki ná samkomulagi við hundaflautuna hér í þessum sal sem reynir að egna upp einhvern ótta gagnvart þessum hópi sem ég veit að samfélagið allt vill taka betur á móti. Ég veit að það er fullkomið samkomulag um það innan íslensks samfélags þótt það séu einhverjir öfgahópar hér eða þar sem vilja reyna að breyta því. En ég varð satt best að segja, virðulegi forseti, fyrir svolitlum vonbrigðum vegna þess að ég hélt að hv. þingmaður væri kominn hingað til að segja okkur hvers vegna honum finnst góð hugmynd að henda flóttafólki á götuna. Það var það sem ég var að kalla eftir. Það að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sé í útlöndum að tala við kollega sína um innflytjendamál — mér finnst það svolítið kaldhæðnislegt, hv. þingmaður, vegna þess að hér erum við að tala um innflytjendamál í þingsalnum sem hann er hluti af.

Frú forseti. Ég tek í dag til máls um stöðuna í Íran, um hræðileg mannréttindabrot og ofbeldi íranskra stjórnvalda gagnvart almenningi þar í landi. Ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir að vera hér í dag til að taka þátt í umræðum um þessi mál og ég þakka henni líka fyrir að hafa rætt þessa stöðu og þessi brot íranskra stjórnvalda á alþjóðavettvangi fyrir hönd Íslands. Það skiptir máli. Mér finnst skipta máli að hér á Alþingi heyrist það hátt og snjallt að við höfum fylgst með því sem er að gerast, að við heyrum og að við sjáum og að við stöndum með almenningi í Íran, konum í Íran. Þessi bylting, að við erum að tala um byltingu, var í upphafi leidd áfram af konum, af ungum stelpum. Ég viðurkenni það fúslega hér í dag að ég hef fylgst með þessu máli sem kona. Þessi bylting snýst nefnilega að svo miklu leyti um stöðu kvenna, líf kvenna og réttindi kvenna og hvaða líf konum býðst og á að bjóðast. Það er magnað að skynja að réttlát reiði kvenna þar í landi trompar hræðslu þeirra við stjórnvöld. Hugrekki þeirra er þannig að heimurinn fylgist með af aðdáun. Byltingin hefur breiðst út um allt í Íran og heyrist um allan heim og það gerist þrátt fyrir að írönsk stjórnvöld reyni allt sem þau geta til að bæla byltinguna niður með ofbeldi, með því að skerða netsamband, með því að myrða mótmælendur, almenna borgara sem gera ekki annað en að benda á óréttlætið og mótmæla því. Fjöldi fólks sem tekur þátt í byltingunni vex og fjöldinn vex þrátt fyrir að þátttaka í mótmælum, þátttaka í byltingu geti kostað fólk lífið. Frú forseti. Mótmælin hófust eftir að Mahsa Amini lést í haldi írönsku siðgæðislögreglunnar svokölluðu. Hennar dauðasynd reyndist vera sú að hún hafði að mati lögreglu borið höfuðklút sinn á óviðeigandi máta. Hún var 22 ára þegar hún lést.

Skýrsla Amnesty International er sögð varpa ljósi á dauðsföll barna meðan á mótmælunum hefur staðið, að stjórnvöld beiti sér sérstaklega gegn ungu fólki og sérstaklega konum. Bara á tíu daga tímabili í september voru 23 börn myrt af öryggissveitum Írans, drengir og stúlkur undir 18 ára aldri. En það hefur ekki dugað til, almenningur gefst ekki upp.

ég vil segja það alveg skýrt, ábyrgðar stjórnvalda á dauða hennar. Ráðherraráð Evrópusambandsins hefur sett saman hóp manna á lista yfir þá sem sæta þessum þvingunaraðgerðum og þar á meðal er siðgæðislögregla og almenn lögregla. Opinber fordæming íslenskra stjórnvalda skiptir máli og fordæmingin á að haldast í hendur við aðgerðir eins og frystingu eigna og ferðabann til Evrópu eins og Evrópusambandið hefur mælt fyrir um. Ég hefði áhuga á að heyra frá hæstv. utanríkisráðherra hvort frekari stuðningur við almenning í Íran sé væntanlegur og hvort í kortunum séu einhverjar frekari aðgerðir, og þá hverjar, gegn stjórnvöldum þar í landi, um stuðning við íbúa landsins annars vegar og aðgerðir gegn stjórnvöldum hins vegar. Hvað getur hæstv. utanríkisráðherra t.d. sagt okkur um stöðu fólks sem er á flótta nú frá Íran? Hefur það verið rætt á vettvangi utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi hvernig hægt er að styðja með markvissum hætti það fólk sem hefur flúið sitt heimaland? Eftir því sem mér skilst er Tyrkland oft fyrsta skjól og fyrsti staður. Hvaða áhrif hefur það á framhaldið, á möguleika fólks og stöðu? Hvernig kemst þetta fólk í skjól? að við séum meðvituð sem stjórnvöld um sársauka þess fólks frá Íran sem hér er búsett og fylgist með því sem er að gerast í þeirra heimalandi og við séum vakandi fyrir stuðningi að því leytinu til. En ástæða umræðunnar var einfaldlega sú að við gætum hér á Alþingi Íslendinga átt þetta samtal hér í dag (Forseti hringir.) og sýnt með orðum okkar og í verki stuðning við almenning og ekki síst konur í Íran.

Hin kúrdíska, 22 ára Mahsa Amini þurfti að gjalda með lífi sínu fyrir það eitt að hún klæddi sig ekki í samræmi við kröfur írönsku siðferðislögreglunnar svokallaðrar. Dauði hennar er átakanleg áminning um þá kúgun sem konur þurfa að upplifa í Íran. Dauði Mahsa hefur hrundið af stað öldu mótmæla sem yfirvöld hafa reynt að berja niður af fádæma hörku. Síðast í gær sáum við á miðlum, þegar 40 dagar voru liðnir frá dauða Mahsa, að þúsundir komu saman við gröf hennar til að halda minningunni á lofti og mótmæla því ofríki sem konur í Íran hafa þurft að búa við. Varðhundar klerkastjórnarinnar svöruðu sem fyrr með enn meira ofbeldi. Enn og aftur virða írönsk stjórnvöld réttinn til lífs, tjáningarfrelsis og friðsamlegra mótmæla að vettugi þvert á allar alþjóðlegar skuldbindingar. Tugir mótmælenda hafa verið drepnir. Heimildir skrifstofu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna benda jafnframt til þess að á þriðja tug barna hafi verið drepinn, eins og hv. þingmaður kom inn á, og enn fleiri hafi særst. Hrottaleg viðbrögð við mótmælum í háskólum um land allt er mikið áhyggjuefni. Ég verð að segja eins og hv. þingmaður, bæði sem ung kona og manneskja, að þá er maður að sjálfsögðu bæði dapur og reiður yfir ofsafenginni atlögu íranskra stjórnvalda gegn friðsömum mótmælendum. Að sama skapi er hugrekki þeirra kvenna sem láta ekki bugast heldur standa keikar frammi fyrir kúgurum sínum okkur öllum innblástur og ætti að vera það. Það er skylda okkar að sýna írönskum konum og öðrum borgurum landsins samstöðu og nota þá rödd sem Ísland hefur til að sýna þeim stuðning og tala máli þeirra á alþjóðavettvangi. Á vettvangi alþjóðastofnana ber fyrst að nefna að Ísland er í forystu fyrir árlegri ályktun um ástand mannréttinda í Íran á vettvangi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna til að tryggja áframhaldandi umboð sérstaks skýrslugjafa um málefni Írans. Sá er meðal tíu sérstakra fulltrúa mannréttindaráðsins sem fordæmt hafa aðgerðir íranskra stjórnvalda og kallað eftir óháðri rannsókn og að þau sem beri ábyrgð verði sótt til saka. Við erum líka meðflytjendur árlegrar ályktunar um mannréttindamál í Íran sem lögð verður fram í haust á vettvangi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í New York. Síðast í gær fordæmdi Ísland ofbeldi íranskra stjórnvalda gagnvart mótmælendum á vettvangi mannréttindanefndar allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og sjálf tók ég upp mál Mahsa Amini í ræðu minni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 24. september sl. Í síðustu lotu mannréttindaráðsins fordæmdi Ísland jafnframt framgöngu Írans og tók undir sameiginlega yfirlýsingu nokkurra ríkja þar sem skorað var á Íran að standa fyrir óháðri rannsókn á dauða Amini og virða grundvallarmannréttindi fólks. Ísland hefur einnig talað fyrir því að kalla eigi eftir aukafundi um mannréttindi í Íran á vettvangi ráðsins. Nú stendur yfir umræða meðal líkt þenkjandi ríkja um hvort náist samstaða um að setja á laggirnar einhvers konar rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna sem geti lagt grunn að viðurlögum vegna þeirrar víðtæku og alvarlegu mannréttindabrota sem nú eiga sér stað þar í landi. Við höfum líka framfylgt þvingunaraðgerðum sem Evrópusambandið hefur ákveðið að grípa til gagnvart Íran. Í síðustu viku var bætt við listann 11 einstaklingum og fjórum stofnunum, þar á meðal siðferðislögreglu og almennri lögreglu, eins og hv. þingmaður nefndi, sem ýmist eru talin bera ábyrgð á dauða Mahsa Amini eða ofbeldi gegn friðsömum mótmælendum í landinu. Aðgerðirnar sem nú hefur verið gripið til felast einkum í frystingu eigna og ferðabanni til Evrópu.

Það var ágætt að finna fyrir því að það hefur áhrif og það er til viðbótar siðferðisleg skylda sem hvílir á kvenkyns leiðtogum, hvers kyns leiðtogar sem það síðan eru, að tala hærra og segja það skýrar og taka höndum saman til að reyna að ná fram frekari breytingum, bæði í gegnum kerfið og með skapandi hugsun. Afstaða okkar er skýr. Mannréttindabrot í Íran verður að fordæma skilyrðislaust á vettvangi alþjóðastofnana og leggja ríka áherslu á ábyrgð íranskra stjórnvalda. Við munum ekki láta okkar eftir liggja í samstöðu með konum og öðrum borgurum í Íran. forseti. Það hefur verið áhrifamikið að fylgjast með þeirri vakningu sem hefur átt sér stað meðal kvenna í Íran í kjölfar þess að svonefnd siðgæðislögregla þar í landi gekk svo hart fram gagnvart ungri kúrdískri konu, Mahsa Amini, að hún lést. Um allt land hafa konur risið upp og það er mikilvægt að þær finni stuðning frá samfélagi þjóðanna í mannréttindabaráttu sinni þar sem þær eiga við að etja erfiða blöndu og eitraða af trúræði og feðraveldi. Þar leggja þær sig oft í mikla hættu og sýna gríðarlegt hugrekki og það er skylda okkar að láta þær finna fyrir stuðningi okkar. Þar eigum við Íslendingar að tala hátt og skýrt og taka undanbragðalaust afstöðu gegn hvers kyns mannréttindabrotum og um það erum við flest sammála, hygg ég. Þótt við tökumst vissulega á um margt á þessum vinnustað höfum við borið gæfu til að halda á lofti nokkuð sameiginlegum gildum á alþjóðavettvangi. Við tölum fyrir mannréttindum og frelsi, jafnrétti og lýðræði. Þetta eru þær áherslur sem lítil og herlaus þjóð hefur fram að færa á alþjóðavettvangi, í veröld þar sem aðeins fjórðungur ríkja byggir á lýðræði eins og við þekkjum það, og þó að hin daglega pólitík gefi mér ekki endilega mjög gott tækifæri til að hrósa ráðherrum Sjálfstæðisflokksins þá er ástæða til að gera undantekningu núna því að þegar kemur að þessum málum hefur hæstv. ráðherra verið skýr og góður málsvari og fór ágætlega yfir þær aðgerðir sem Ísland er þátttakandi í. Það væri að vísu ástæða til að bæta við og fordæma sérstakan stuðning Írans við Rússa í innrás þeirra í Úkraínu en þegar kemur að þessum mannréttindabrotum og þessari byltingu, köllum hana það, það sem á sér stað í Íran nú, þá fer afstaða Íslands ekki milli mála og á ekki að fara á milli mála.

Íranir eru mikil menningarþjóð, arftakar Persa, og kúgun klerkastjórnarinnar í Íran er ein sú mesta í heiminum ef undanskilin er Norður-Kórea. Þeir hafa verið kallaðir hluti af öxulríkjum hins illa. Ísland á að nota rödd sína sem smáþjóð innan Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna og á alþjóðavettvangi til að benda á hina miklu kúgun persnesku þjóðarinnar, Írönum.

Virðulegi forseti. Við Íslendingar vitum hvar við stöndum. Við stöndum fyrir frelsi, við stöndum fyrir jafnrétti, við stöndum með írönskum konum í sinni baráttu. Það voru liðnir 40 dagar frá andláti Mahsa Amini í gær og syrgjendur komu saman til að minnast hennar. Íranar halda venjulega minningarathöfn á 40. degi eftir andlát. Íranskir öryggislögreglumenn skutu byssukúlum og beittu táragasi gegn syrgjendum sem komu saman við gröf hennar. Mótmæli gegn stjórnarhernum brutust út á sama hátt 40 dögum eftir að öryggissveitir drápu Neda Agha-Soltan,

Í dag er ástandið flókið og erfitt að gera sér grein fyrir framvindu mála. Stjórnmál í Íran hafa vissulega ekki verið frjáls og það er mjög langt síðan þau voru það ef þau hafa einhvern tímann og við vitum raunverulega ekki hvað tekur við. En þessi mótmæli sem hafa verið núna eru mjög mikilvæg og dropinn holar steininn.

vil byrja á að þakka ráðherra fyrir viðbrögð í þessu máli. Þau eru lofsverð. Yfirvöld eiga aldrei að beita borgara sína ofbeldi, Það er lína sem við eigum öll að draga í sandinn gagnvart öllum stjórnvöldum alls staðar. Vestræn stjórnvöld bera þó nokkra ábyrgð á ástandinu í Íran, ekki á byltingunni sem er á forsendum Írana sjálfra og er undir yfirskriftinni: Kona, líf, frelsi. Mahsa Amini, sem var af kúrdískum uppruna, mátti ekki einu sinni heita nafninu sínu, Jina Amini, af því að hún klæddist ekki rétt.

með brot af því stjórnlyndi sem klerkastjórnin í Íran býr yfir en hún framfylgir sinni sannfæringu með því að myrða fólk.

Ég hef fylgst með hinu hugrakka fólki í Íran, sérstaklega ungum konum en raunar bara fólki almennt sem fer út á göturnar með hugrekkið eitt að vopni til að berjast við öryggissveitir landsins fyrir sjálfsögðum mannréttindum, fyrir því að konur hafi réttindi í eigin landi. Mér finnst það mikilvægt sem Ísland hefur lagt áherslu á í sinni utanríkisstefnu og einnig sinni þróunarsamvinnustefnu sem er að tala fyrir réttindum kvenna á alþjóðavettvangi. Við eigum að halda því áfram og ég vil fagna því hvernig hæstv. ráðherra hefur haldið á málefnum kvenna og haldið málefnum kvenna í Íran á lofti á þeim þeim sviðum þar sem hún hefur fengið orðið og getað tekið til máls. Ég fagna því að kvenleiðtogar heimsins hafi tekið sig saman og lyft málinu enn hærra upp. Það er hins vegar þannig að við náum ekki árangri í jafnréttismálum á alheimsvettvangi nema með því að karlar taki þátt í baráttunni. Þetta má ekki vera barátta kvenna einna. Það er hlutverk okkar allra að tryggja jafnrétti, hvort sem það er heima fyrir eða á heimsvísu. En að því sögðu vil ég hvetja hæstv. ráðherra áfram í sinni vinnu og okkur öll til að nýta alltaf þá málpípu sem við höfum sem þjóðkjörnir fulltrúar til þess að tala með almenningi í Íran sem er í hetjulegri baráttu við stjórnvöld. Frú forseti. Ég vil þakka heils hugar fyrir þessa umræðu því að hún er svo sannarlega mikilvæg, ekki bara fyrir almenning og þá sérstaklega konur í Íran heldur alla heimsbyggðina. Ég vil fara fáeinum orðum um það hvernig þetta birtist mér og ég vil spyrja einnar spurningar til hugleiðingar fyrir okkur öll: Myndum við öll hér í þessum sal og í okkar samfélagi hafa kjarkinn til að mótmæla eins og ungu konurnar í Íran ef brotið væri svo freklega gegn okkar réttindum eins og gert er þar í landi? Myndum við öll flykkjast út og mótmæla með þá vitneskju í kollinum að það er lífshættulegt, að við gætum fengið byssukúlu í höfuðið og vitandi að stjórnvöld vilja helst, og hafa gert, myrða þá sem hafa hæst? Ég vona svo sannarlega að svarið hjá okkur öllum yrði já, en ég spyr þessarar spurningar vegna þess að ég dáist að hugrekki þeirra sem fórna lífinu í baráttu fyrir mannréttindum sem okkur öllum á Íslandi þykir sjálfsögð. Dagsdaglega þurfum við ekki svo mikið að leiða hugann að þessum grundvallarmannréttindum en annars staðar leggur fólk sig raunverulega í mikla lífshættu í baráttu fyrir því sem við göngum oft að sem gefnu. Mótmælendur í landinu, ekki síst ungu konurnar sem hafa hæst, eiga svo sannarlega skilið allan okkar stuðning. Þetta minnir okkur auðvitað líka á að við eigum að hafa hátt og gera allt sem við getum sem lýðræðisþjóð þegar svona mannréttindabrot eiga sér stað. Við eigum ekki að vera feimin við að gagnrýna þegar réttindi kvenna eru fótum troðin og því pakkað inn í túlkun á boðskap trúarbragða. Dæmin sanna að slíkt getur kallað fram hörð viðbrögð en við eigum ekki að hræðast þá umræðu, fólk á rétt á grundvallarmannréttindum hvað sem líður túlkun einhverra „ayatollah“ á því hvað konum er fyrir bestu. Mig langar í lokin að vitna til þess sem hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson sagði hér á dögunum í umræðu um sama mál í störfum þingsins, með leyfi forseta: Kannski ætti ung, hugrökk írönsk stúlka, ein byltingarleiðtoganna í Íran, að vera næst til að ávarpa Alþingi hér í þessum sal, setja okkur inn í málið, setja fram óskir um aðstoð, mála tvær framtíðarsýnir, eina þar sem byltingin (Forseti hringir.) þeirra er brotin niður og aðra þar sem frelsið sigrar,

Virðulegi forseti. Á Íslandi er mesta kynjajafnrétti í heimi. Það er mælt og tekið út og við trónum á toppnum ár eftir ár. Samt er fullu jafnrétti ekki náð hér. Við viljum gera betur. Íran búa konur hins vegar við mikið ofríki og ofbeldi og kúgun. Það er óumflýjanlegur hluti tilveru þeirra. Það er því mikilvægt að Ísland skuli framfylgja þvingunaraðgerðum ESB gagnvart Íran vegna ábyrgðar íranskra stjórnvalda á dauða Mahsa Amini og ofsóknum gegn friðsömum mótmælendum. Ofbeldi gegn konum er eitt útbreiddasta mannréttindabrot í heiminum. Við förum ekki varhluta af því hér. Ofbeldið er margs konar: Konum er nauðgað, þær eru barðar, seldar, brenndar og vanvirtar. Þær eru myrtar í nafni heiðurs. Þær eru réttindalausar og kerfisbundið ómenntaðar og þær eru handteknar og myrtar fyrir að hylja ekki ökkla sína eða hár sitt. En ofbeldið og kúgunin sem konur verða fyrir alls staðar í heiminum er á sumum svæðum útbreidd og viðurkennd siðvenja, jafnvel bundið í lög. Það er sorgleg staðreynd og okkur mjög framandi. Það er tilefni til að hrósa hæstv. utanríkisráðherra og utanríkisþjónustunni fyrir framgönguna í þessu máli. Aðgerðir íslenskra stjórnvalda, aðgerðir hæstv. utanríkisráðherra, eru í samræmi við utanríkisstefnu okkar Íslendinga þar sem mannréttindi eru einn hornsteina. Í samræmi við hana vinnur Ísland að því að vernda og efla mannréttindi í heiminum. Það er gríðarlega mikilvægt.

og kúgaðar systur okkar um allan heim í minnkandi veröld, til þess að berjast fyrir því að íranska konur geti bókstaflega um frjálst höfuð strokið.

Bókstafstrúarmenn allra trúarbragða eiga a.m.k. eitt sameiginlegt: Þeir kúga konur og berjast gegn frelsi kvenna til að ráða eigin lífi og líkama. Klerkaveldið er því miður víðar en í Íran. Mótmælin þar snúast um tilverurétt kvenna en þau snúast auðvitað líka um lýðræðið og hvernig það er fótum troðið af klerkastjórninni í Teheran. Til að skilja hvaðan þetta ofbeldi kemur er gott að beina sjónum að, og mig langar að gera það á þessum örstutta tíma, stöðu Írans í samfélagi þjóða og stöðu Írans sem hernaðarlegs stórveldis í Miðausturlöndum. Þar hefur klerkastjórnin m.a. beitt sér á undanförnum árum og áratugum

Líbanon virðist því miður vera á barmi hengiflugs. Nýjustu fréttir af því hvernig stjórnin í Teheran hefur beitt sér eru af sölu vopna til Rússa sem síðan er beitt gegn Úkraínu. Og hvers vegna segi ég þetta? Vegna þess að stjórnir sem eiga tilverugrundvöll sinn á því að beita ofbeldi, hvort sem það er í heimalandi sínu, með vopnasölu eða svokölluðum proxy-stríðum í öðrum löndum, byggja allt sitt á beitingu ofbeldis. Þar verða konur og börn alltaf fyrstu fórnarlömbin.

Ég ætla að vara við þeim upplestri sem hér fer fram,

Hins vegar ætti hann að drepa dýrið eftir að hann hefur fengið fullnægingu. Hann ætti ekki að selja fólkinu í sinni eigin sveit kjötið. Hins vegar ætti að vera í lagi að selja kjötið í næsta þorp.“ Þetta segir allt sem segja þarf um hugarheiminn sem við erum að fjalla um hér í dag og megi hann breytast hratt og örugglega með okkar atfylgi og annarra siðaðra þjóða.

Sú staða sem við höfum nú til umræðu varðar okkur öll, ekki einungis íbúa Írans. Þegar barist er fyrir jafnréttismálum hvar sem er í veröldinni þá varðar það alla heimsmyndina. Jákvæð skref eru jákvæð skref, hvort sem þau eru tekin í Íran, á Íslandi eða á Ítalíu. Það sama á við um neikvæð skref

Fyrir ekki svo löngu mótmæltu konur um allan heim hæstaréttardómi sem féll í Bandaríkjunum og varðaði þungunarrof. Með slíkum dómi tók jafnréttisbarátta vestan hafs skref aftur á bak og líklega víðar, því miður.

Segjum það upphátt í samtölum við eldhúsborðið, á samfélagsmiðlum og hér í ræðustól. Forseti. Ég vil byrja á að fagna þessari umræðu um mótmælaölduna sem nú stendur yfir í Íran. Mótmælin hafa verið kennd við unga konu að nafni Jina Amini. Nafn þessarar 22 ára gömlu stúlku sem var myrt af siðferðislögreglu íranska ríkisins fyrir klæðaburð sinn hefur orðið að tákni fyrir frelsisbaráttu kvenna, ekki aðeins í Íran heldur á heimsvísu. Það sem stundum gleymist í umræðunni, því miður, en er þó ekki aukaatriði, er að Amini var af kúrdískum ættum og hét þessu kúrdíska nafni, Jina Amini, þó að það hafi ekki mátt skrá og því hafi hún víða verið ávörpuð Mahsa. Íranska ríkisstjórnin hefur kúgað Kúrda í Íran um áratugabil, m.a. með því að gera lagalega skráningu kúrdískra nafna óheimila og er mikilvægt að halda því ávallt til haga í þessari umræðu. Það er auðvelt að upplifa máttleysi gagnvart þvílíkum mannréttindabrotum sem eiga sér stað í landi sem við náum illa til. Við hér á Alþingi og ríkisstjórn höfum þó ýmsar leiðir í krafti valdastöðu okkar til að gera gagn í baráttunni gegn kúgun og ofbeldi alræðisstjórnvalda í Íran. Mikilvægustu aðgerðirnar lúta að beitingu sértækra þvingunaraðgerða. Það er auðvitað vel að við skulum taka þátt í aðgerðum Evrópusambandsins gegn Íran en það er þó í besta falli gagnrýnivert að það skuli vera á þeim forsendum að Íran styðji Rússland í árásum sínum á Úkraínu frekar en vegna þess að þarna er heilu samfélagi haldið í heljargreipum mannréttindabrota gegn almennum borgurum. Við getum beitt okkar rödd til að krefjast þess að Sameinuðu þjóðirnar komi á laggirnar sjálfstæðri rannsókn á brotum írönsku ríkisstjórnarinnar til að tryggja að stjórnvöld þar í landi verði gerð ábyrg gjörða sinna á alþjóðavettvangi. Þá getur íslenska ríkið boðið vinaþjóðum sínum í Evrópu í áframhaldandi umræðu um ástandið og þau mannréttindabrot sem eru að eiga sér stað. Það skiptir máli. Vanmetum ekki röddina sem við höfum og hættum ekki að mótmæla.

Kona, líf og frelsi eru orð sem fanga. Þau fanga ástand, fanga sýn til framtíðar og fanga von. Nú er 41 dagur síðan mótmælin í Íran hófust, mótmæli sem leidd hafa verið miklu hugrekki og þrautseigju, mikið til af ungu fólki þar í landi, ungu fólki sem krefst tafarlausra breytinga og aukinna mannréttinda. Samkvæmt upplýsingum Human Rights Activists News Agency, með leyfi forseta, sem er fréttastofa mannréttindasinna þar í landi, er áætlað að a.m.k. 222 hafi verið drepin í þessum víðtæku mótmælum sem hófust vegna dauða Masha Amini. Það er mjög erfitt að sannreyna fjöldann, hvað þá nöfnin. Fólk sem berst fyrir sjálfsögðum mannréttindum geldur með lífi sínu. Internetið í Íran er ritskoðað, það hægist reglulega á því, það er jafnvel stöðvað og blaðamenn eiga yfir höfði sér ákæru fyrir að segja fréttir. Að sögn Alþjóða blaðamannasambandsins hafa 24 fréttamenn verið handteknir í Íran síðan mótmælin hófust. Þau myndbönd og hljóðupptökur sem við höfum séð eru hræðilegur vitnisburður um það sem gengur á í landinu. Það er erfitt fyrir okkur hér lengst norður í hafi að ímynda okkur hvernig það er að búa við slíkt óöryggi. Við skiljum raunar ekki þessar aðstæður en þeim mun ríkari er sú krafa að við leggjum okkur öll fram um að skilja þær, reynum að setja okkur í spor þessa fólks. Leggjum okkar af mörkum til þess að knýja fram breytingar því að við skiljum alltént að ofríki og kúgun eins og hún birtist í stöðunni í Íran er óásættanleg. Ég tek undir með hv. þingmönnum sem hafa hrósað framgöngu hæstv. utanríkisráðherra í þessu máli og veit að hún heldur ótrauð áfram.

Frú forseti. Ég vil hér í seinni ræðu ítreka það, eins og við höfum áður sýnt fram á hér á landi, að þrátt fyrir að við séum fámenn þjóð þjóð þá getum við talað hátt og við eigum að tala hátt og við eigum að tala skýrt og við eigum að beita rödd okkar á alþjóðavettvangi. Ég er ánægð með það hvernig hæstv. utanríkisráðherra hefur talað í þessu mál að við erum þjóð sem kennir sig við mannréttindi og jafnrétti. Hér eigum við að standa með almenningi í Íran, við eigum að standa með konum í Íran, við eigum að standa með Kúrdum. Þær þvingunaraðgerðir sem gripið hefur verið til skipta máli en það skiptir máli að þrýstingurinn haldist og það skiptir máli að þrýstingurinn aukist. Ég myndi í því sambandi vilja minna á það hvernig stjórnvöld í Kanada hafa haldið á málum. Ég bendi á aðgerðir stjórnvalda þar í landi. Ég vildi að síðustu aðeins tala um það í breiðara samhengi hvaða ríki við erum hér að tala um, hvernig stjórnvöld þar í landi vinna, að þau eru ógn við eigin borgara og þau eru ógn við aðra. Það er rétt að setja það í samhengi við stöðu heimsmála núna því að allt skiptir þetta máli og allt helst þetta í hendur. Hvaðan koma t.d. drónarnir? Ég vil hvetja hæstv. ráðherra til að halda því áfram að tala máli mannréttinda og fyrir bættri stöðu fólksins, almennings, kvenna, Kúrda, í Íran hvar sem hún er á alþjóðavettvangi. Auðvitað skiptir máli þar að við eigum utanríkisráðherra sem er ung kona. Það hjálpar til. Ég ætla að bara einfaldlega að fá að leyfa mér að enda á þessum orðum:

alls ekkert alltaf sjálfsagt að um þau ríki þverpólitísk samstaða. Hv. þm. Sigmar Guðmundsson nefndi hér að við ættum að spyrja okkur sjálf þessara spurninga og það var áhugavert að hlusta á það vegna þess að ég geri það svo oft, bæði í þessu máli og öðrum, hvort sem það er staðan í Úkraínu og þegar fólk er að taka ákvarðanir um eigið líf og líf barna sinna eða foreldra eða hvort við myndum sjálf ganga út og mótmæla ef það það myndi blasa við okkur sem blasir við þeim. Þá er líka gott að hugsa: Í hvaða stöðu erum við hér? Í hvaða stöðu er ég í mínu embætti og í hvaða stöðu erum við hér í þessu örugga, friðsæla, fallega og sterka samfélagi? Hvað getum við gert og hvers er hægt að krefjast af okkur? Hvers krefjumst við sjálf af okkur? Hvað geta önnur lönd gert eða aðrir einstaklingar sem ekki hafa réttinn eða getuna eða plássið til að gera það sem við getum gert? Þess vegna eigum við að tala hátt. Þess vegna eigum við að tala hátt alls staðar og gera það. Stundum getur Ísland líka sagt hluti sem er erfiðara fyrir stærri þjóðir að segja. Við eigum að leita leiða til að gera það. Það er viðbúið að gripið verði til frekari aðgerða, vegna þess sem hv. þm. Logi Einarsson nefndi varðandi þvingunaraðgerðir vegna drónanotkunar í Úkraínu. Það er alveg skýrt að þær þvingunaraðgerðir sem við höfum þegar farið í eru vegna mannréttindabrota en ekki vegna þess sem er að gerast í Úkraínu.

held reyndar að ráðherrann meini það í háðungartón, en þetta er réttnefni. Þetta er réttnefni vegna ýmissa atriða sem í því eru en líka vegna þess á hvaða forsendum þetta mál verður til. Tilgangurinn með þessu máli var upphaflega að geta gripið allt fólkið sem er að flýja ómannúðlegar aðstæður í flóttamannabúðum suður á Grikklandi og endursent það umsvifalaust til baka í þær ómannúðlegar aðstæður. Þótt það tiltekna ákvæði sé horfið úr frumvarpinu núna standa eftir ótalmörg önnur sem við hljótum öll að gera athugasemd við. að ráðherrann hafi náð þeim meginboðskap að málið sé ógeðslegt þá virðist hann misskilja ýmislegt annað sem sagt hefur verið um það. Til dæmis stendur hann í þeirri trú, misskilningi, að andstæðingar frumvarpsins haldi því fram að það muni engin áhrif hafa þegar hið rétta er að hér hefur ítrekað verið sagt að þetta mál muni ekki leysa þann vanda sem steðjar að verndarkerfinu á Íslandi, og varla að það muni leysa nokkurn einasta vanda. Miklu líklegra er að það muni draga úr skilvirkni kerfisins. Það sem sem t.d. móttaka flóttafólks frá Úkraínu sýndi okkur er að það þarf ekki einu sinni að gera lagabreytingar til að auka skilvirkni. Það þarf bara að ákveða að gera hlutina betur og þá er hægt að auka skilvirknina og mannúðina til muna. Vandinn við kerfið er nefnilega ekki löggjöfin nema að litlu leyti. Stóri vandinn er framkvæmdin sem við eigum allt of mörg dæmi um að sé mannfjandsamleg.

Eins og ég sagði er upphaflegur tilgangur frumvarpsins farinn út, sem var breyting sem átti að gera á 36. gr. laganna varðandi umsækjendur sem komu til landsins eftir að hafa hlotið virka, alþjóðlega vernd í öðru landi.

árum saman, flúði það ástand og rataði til Íslands og sótti um vernd, ekki bara frá stríðinu í Sýrlandi heldur líka frá ómannúðlegum aðstæðum á Grikklandi, aðstæðum sem Íslandi, sem þátttakanda í Schengen-samstarfinu, ber í raun skylda til að liðsinna grískum stjórnvöldum að vinna gegn. Hvernig gerum við það? Ekki með því að endursenda fólk til Grikklands heldur með því að taka því opnum örmum, bjóða þeim einstaklingum þannig betra líf á Íslandi og létta undir með grískum stjórnvöldum og grísku samfélagi. Það vekur dálitlar áhyggjur hjá mér að sá stjórnarflokkur sem erfiðast hefur átt með þetta frumvarp í fyrri útgáfum, Vinstrihreyfingin – grænt framboð, skuli að manni sýnist hafa látið þessa einu breytingu duga til þess að afgreiða málið fyrirvaralaust út úr þingflokknum. Þau tala hér um að það eigi að sjálfsögðu að fá þinglega meðferð — þó það nú væri og geti mögulega tekið einhverjum breytingum í þeirri meðferð. Hér áður gerði flokkurinn formlega fyrirvara við ákveðin efnisatriði eða við málið almennt, sem er skýrt merki um að flokkurinn styðji framgang málsins ekki óbreytt. Án fyrirvara hljótum við að ganga út frá því að restin af málinu hafi flokknum bara þótt í lagi.

eða bara lesa umsagnir Rauða krossins sem hafa komið inn við hvert einasta tilefni þar sem allt er útlistað sem athugavert er í þessu máli. Ekkert af þessu virðist þingflokkur Vinstri grænna hafa gert. Hefði flokkurinn gert það hefði hann aldrei samþykkt þetta mál úr þingflokki til þinglegrar meðferðar án einhvers konar fyrirvara. Þessi breyting sem er búið að fella brott varðandi sjálfvirka endursendingu fólks sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í öðru landi er t.d. gott dæmi um hversu lúmskir frumvarpshöfundar eru að láta það ekki hrópa á lesendur hvað er verið að gera. Þar stóð, með leyfi forseta: „Ef svo stendur á sem greinir í b-, c- og d-lið 1. mgr. skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því.“

virðist ekki hafa dýpri þekkingu á málinu en svo að halda að restin sé bara í lagi þegar þetta er farið. Mig langar að taka annað dæmi um lúmska breytingu í frumvarpinu sem hlýtur að hafa farið fram hjá þingflokknum þótt á hana hafi verið bent í fyrri umfjöllun málsins. Það er 15. gr. frumvarpsins

held ég kannski að sé einfaldast að ég segi á mannamáli hvað þetta þýðir. Þetta þýðir að kvótaflóttafólk, fólk sem íslensk stjórnvöld hafa handvalið í gegnum Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna til að koma til Íslands, mun mun ekki eiga rétt á fjölskyldusameiningu ef, eins og það er stundum orðað hálfóvirðulega, allt í einu dúkkar upp eiginmaður sem ekki hafði verið vitað af áður. Þetta skiptir máli vegna þess að kvótaflóttafólkið sem Ísland hefur gjarnan tekið á móti eru einstæðar mæður í hættu, konur sem hafa kannski misst eiginmenn í stríðsátökum eða vegna ofsókna og

haldi að það hafi misst maka sinn árum saman þangað til það kemur í ljós að viðkomandi var kannski bara í haldi og lifandi — pyndaður en lifandi. Þessi maður fær ekki að koma til Íslands á grundvelli fjölskyldusameiningar ef þessi grein verður að lögum. En það stendur hvergi í frumvarpinu eða greinargerð að þetta verði nákvæmlega áhrifin heldur þarf dálítið dýpri skilning á málinu til að átta sig á því. Þessi grein Þessi grein er kannski eitt af dæmunum sem er hægt að draga úr þessu máli til að sýna að þessi aukni stuðningur Vinstri grænna við málið, meiri en við þekkjum frá fyrri framlagningum, byggir mögulega á alveg ofboðslega grunnum lestri á málinu. Hvað er síðan fleira verið er að gera í þessu máli sem verður til þess að

Stjórnvöld komust sem sagt ekki upp með það að henda flóttafólki á götuna og svipta það allri þjónustu og voru gerð afturreka með það fyrir dómstólum. Frekar en að bæta ráð sitt og koma almennilega fram við fólk á að skjóta lagastoð undir það að geta svipt fólk í sinni mestu neyð öllu því litla sem ríkið veitir því 30 dögum eftir að umsókn þeirra hefur verið Þetta er ógeðslegt, frú forseti, sérstaklega í ljósi þess að akkúrat þessa dagana er hópur fólks að reka mál fyrir dómstólum hliðstæð því máli sem íslenska ríkið tapaði hér fyrir stuttu.

En af hverju er það hægt? Það er vegna breytingar sem var troðið inn fyrir nokkrum árum varðandi það að kæra fresti ekki réttaráhrifum í svona málum. Það að einstaklingur kæri neikvæða niðurstöðu Útlendingastofnunar til kærunefndar útlendingamála hefur ekki þau áhrif að

Þá er „trikkið“ hjá stjórnvöldum að gera það nógu fljótt til að viðkomandi verði kominn úr landi áður en niðurstaða dómstóla liggur fyrir því þá eru engar líkur á að hann komist hingað aftur. Það að kæra fresti ekki réttaráhrifum brottvísunar er hins vegar ekki algild regla heldur er undanþáguheimild í lögunum. Þetta er svo gott dæmi um að lögin séu ekki endilega vandamálið heldur framkvæmdin vegna þess að kærunefnd útlendingamála getur ákveðið að fresta réttaráhrifum endanlegrar ákvörðunar sé talin ástæða til þess. En gerist það? Varla.

og hverjar lyktir málanna hefðu verið. Frá árinu 2016 til 1. september þessa árs hafa borist 1.057 beiðnir þess efnis. Í 31 tilviki var réttaráhrifum frestað — 31 sinni. Það er 2,9% hlutfall.

hvað væri að gerast hjá VG í þessu máli og fór í gegnum ýmsar sögulegar staðreyndir í því, til að mynda þá staðreynd að það var gerður fyrirvari við málið á síðasta þingi en ekki núna. Hins vegar eru menn auðvitað svolítið að rýna í orðalag. Það kemur svolítið skýrt fram hjá þeim þingmönnum VG sem hér hafa talað að þeir ræða ekkert sérstaklega mikið eða nákvæmlega um tiltekin efnisatriði en tala bara um að þingflokkurinn hafi ákveðið að það væri heppilegt að málið kæmi hér til þinglegrar meðferðar. Við höfum áður verið að ræða það hér í þessum ræðustól að það virðist vera sem svo að í þingflokki VG þyki það hreint ekkert verra að það séu aðrir en þingmenn VG sem þurfi að taka efnislega afstöðu til málsins í því skyni að stöðva það. Það eru ansi margir þingmenn hér í þessum sal sem eru þeirrar skoðunar að það sé verið að nota andrúmsloft þar sem við erum upptekin af því að það sé álag á innviðum út af fólki frá Úkraínu og Venesúela, til að herða að réttindum annarra og

Frú forseti. Fyrst varðandi þessa tilfinningu um að dómsmálaráðherra sé að nota andrúmsloftið til að koma í gegn einhverjum breytingum, það er náttúrlega akkúrat það sem er að gerast. Þetta frumvarp er 90–95% endurtekið efni en 5% viðbót sem varðar atvinnuréttindi sem tengjast dvalarleyfi, sem er beintengt þessum stóra hópi úkraínsks flóttafólks sem kom til landsins í byrjun árs. Þessu var bætt inn til þess að setja smá smá sætuhjúp utan um allt gumsið til að það væri auðveldara að kyngja restinni. Varðandi fyrirvara Sjálfstæðisflokksins sem virðist vera eini flokkurinn, eins kaldhæðnislegt og það kann að virðast, sem samþykkir þetta mál ekki án fyrirvara út úr sínum þingflokki þá virðist mér á umræðum sá fyrirvari hafa snúið að því ákvæði sem var tekið út hér á milli framlagninga, sem snýst um sjálfvirka endursendingu fólks sem er að flýja verndarkerfi í löndum sunnarlega í Evrópu.

gríðarlega hörð viðbrögð hjá almenningi. Það hafa verið mótmæli, það hafa verið undirskriftalistar, það hefur verið gríðarleg samstaða með þessu fólki sem getur ekki treyst á að börnin þeirra fái menntun, að þau fái heilbrigðisþjónustu, að þau séu tryggð

eins og alltaf er, atriði sem mögulega má túlka sem svo að séu færð til betri vegar. En við hljótum að velta fyrir okkur heildaráhrifunum af þessu máli og ég velkist ekki í neinum vafa um það sjálfur, og hef svo sem sagt það hér, að það er mjög margt í þessu frumvarpi sem hreinlega verður að stoppa. Það er ekki sanngjarnt gagnvart því fólki sem er á flótta, það skerðir réttindi þess hóps og það er eitthvað sem við megum ekki við núna. Það er eitt atriði sem mig langaði að spyrja hv. þingmann um til viðbótar og þetta er atriði sem ég hygg að samflokksmaður hv. þingmanns hafi komið inn á örlítið hér áðan,

„Meðal helstu markmiða frumvarpsins er að auka skilvirkni málsmeðferðar útlendingamála, sporna við misnotkun verndarkerfisins, skerpa á heimildum til skerðingar og niðurfellingar þjónustu og tryggja framkvæmd ákvarðana um frávísun og brottvísun. Með vísan til þess má gera ráð fyrir að frumvarpið muni bæta meðferð opinbers fjár og þar með afkomu ríkissjóðs.“ Það sem mér finnst kannski vanta líka er einhvers konar kafli sem veltir því raunverulega upp að hvaða leyti mannúðin er betri í þessu frumvarpi. Það er verið að tala um að þetta sé jákvætt fyrir fjárhagslega hagsmuni ríkissjóðs en mér finnst lítið fara fyrir því að menn rökstyðji það með beinum hætti hvernig réttindi flóttafólks og hælisleitenda séu betur tryggð

Mat á áhrifum er dálítið áhugaverður þáttur í stjórnarmálum eins og þau eru framlögð vegna þess að fjárhagslegt mat er bara einn af, ef ég man rétt, 12 þáttum sem er hægt að líta til í áhrifamati samkvæmt samkvæmt tékklista sem Stjórnarráðið vinnur eftir. Það er hins vegar eini þátturinn sem er alltaf metinn, hinir eru stundum metnir. Það er stundum litið til til t.d. áhrifa á jafnrétti kynjanna, mjög sjaldan litið til áhrifa á mannréttindi eða samræmi við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar skoðað eitthvað ofan í kjölinn. Að það vanti í þessu máli, sem snertir svo mikil grundvallarmannréttindi hóps sem er almenn samstaða um allan heim að standa vörð um við erum öll sammála um að fólk á flótta sé einn viðkvæmasti hópurinn sem fyrirfinnst og við erum bara með mekanisma til að ná utan um það á alþjóðavísu. það sé síðan meiningarmunur á milli landa á því hversu vel eigi að gera það þá er grunnhugsunin bara rótgróin: Fólk á flótta er hópur sem má ekki gleyma. En í þessu frumvarpi má alveg gleyma því að skoða mannréttindi þess hóps. Það er ágæt ábending. Hér hefur líka verið rætt að það fólk innan stjórnarliðsins sem er kannski minnst spennt fyrir því að þetta mál nái fram að ganga treysti á okkur í stjórnarandstöðunni til að stoppa það enn einu sinni. Mig langar að velta upp hinni sviðsmyndinni, að það fólk sem er spenntast fyrir þessu máli treysti síðan á ákveðinn hluta stjórnarandstöðunnar til að hjálpa því að ná aftur inn (Forseti hringir.) ógeðslegustu ákvæðunum sem eru farin út.

árétta ákveðinn hlut sem hæstv. ráðherra hefur tekist að snúa út úr í almennri umræðu með þeirri tuggu að við í stjórnarandstöðunni getum ekki ákveðið okkur hvort þetta frumvarp muni breyta einhverju eða ekki. Það er auðvitað ekki rétt að við höfum sagt að frumvarpið breyti engu. Það sem við höfum ítrekað bent á er að það leysir engan vanda. Þær tillögur sem gerðar eru í þessu frumvarpi breyta engu

samstarfsfólk mitt hér á þingi, þegar við vinnum ágætlega saman og svona kannski minna í sviðsljósinu,

fara í örstuttu máli yfir það hverju þetta frumvarp breytir og til hvers það er lagt fram. Það er nefnilega þannig að þetta frumvarp er í raun ágætissamantekt á þeim málum sem Útlendingastofnun hefur tapað, fyrir ýmist kærunefnd útlendingamála eða dómstólum. Það er hægt að lesa á hverju einasta ákvæði. Þegar maður þekkir málaflokkinn þá koma mál upp í hugann, einstök mál þar sem Útlendingastofnun, eins og hefur verið bent á hér í þingsal fyrr í dag, hefur verið gerð afturreka með sína framkvæmd.

Þá þurfti að finna einhverja aðra leið sem var að svipta það þjónustu. Kærunefnd útlendingamála las hins vegar lögin betur en Útlendingastofnun og komst að þeirri niðurstöðu að það væri engin heimild til að svipta fólk þjónustu vegna þess að það vildi ekki fara í Covid-próf. Útlendingastofnun var gerð afturreka með þetta. Þetta er auðvitað eitt af því sem á að „laga“ með þessu frumvarpi, snertir kannski ekki marga einstaklinga en eru viðbrögð við því að, aftur, Útlendingastofnun hefur verið gerð afturreka með sína, ég ætla að leyfa mér að nota orðið mannfjandsamlegu framkvæmd. Annað dæmi varðar þessa 12 mánaða fresti sem var komið inn árið 2016 í lögin og eru ein mesta réttarbót sem hefur verið gerð hér á landi, ekki bara fyrir flóttafólk sem þá þarf ekki að bíða árum saman eftir niðurstöðu um það hvort Ísland ætli yfir höfuð að opna málið eða ekki og síðan er það flutt úr landi, heldur átti staða fólks að vera þannig að ef stjórnvöld voru ekki búin, með sínum hætti, að klára málið innan 12 mánaða ætti viðkomandi rétt á því að fá niðurstöðu í máli sínu. Í lögunum nú þegar segir að þetta eigi ekki við ef umsækjandi var sjálfur ábyrgur fyrir töfum á málsmeðferðinni. Hljómar rökrétt, er það ekki? Þær breytingar sem hér á að gera það er svo langt, ákvæðið, og þetta er svo mikil upptalning hérna sem á að verða til þess að fólk er svipt þessum rétti, en þarna má í rauninni sjá upptalningu á þeim úrskurðum kærunefndarinnar og dómum dómstóla á Íslandi þar sem ekki hefur verið fallist á að

landi. Það sem ég er að reyna að benda á, og gæti farið með fleiri dæmi ef ég hefði meiri tíma, nú á ég bara nokkrar sekúndur eftir, er að í stuttu máli er þessu frumvarpi ekki ætlað að auka neina skilvirkni. Því er ekki ætlað að bæta kerfið á neinn hátt. Því er ekki ætlað að laga neina vankanta á lögum um útlendinga sem hafa verið stjórnvöldum eitthvað til trafala í sinni málsmeðferð. Þeim er ætlað að stoppa í þau göt sem fólk hefur sloppið í gegnum með því að fá úrskurð í máli sínu sem segir að framkvæmdin hafi verið ólögmæt. Þessu frumvarpi er þannig ætlað að lögfesta framkvæmd stjórnvalda sem dæmd hefur verið ólögmæt, einfaldlega.

Forseti. Eins og ég hef farið ítarlega yfir þá er í raun bara eitt atriði í þessu frumvarpi sem er eitthvert vit í og er í raun það skásta sem lagt er til í þessu frumvarpi. Það má finna í 21. gr. frumvarpsins sem snýr að breytingum á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Nú háttar svo til að mælt hefur verið fyrir öðru frumvarpi sama efnis og því vísað til velferðarnefndar sem hefur það til umfjöllunar. Til að tryggja samfellu í umfjöllun nefndarinnar og þingsins um málið legg ég til að þessu frumvarpi verði vísað til velferðarnefndar sem geti eftir atvikum átt samráð við allsherjar- og menntamálanefnd varðandi efnisþætti sem kunna að heyra undir málasvið þeirrar nefndar. Ég óska þess að hæstv. forseti leiti atkvæða um þessa tillögu mína.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi. Frumvarpið er á þingskjali 399, mál nr. 381. Tilefni þessa frumvarps eru athugasemdir sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur gert vegna þeirra skilyrða sem gilda um búsetu stjórnenda í lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi. Efni frumvarpsins á sér nokkuð langan aðdraganda, eða allt frá árinu 2014, og tel ég rétt að víkja stuttlega að forsögu málsins og bendi jafnframt á að nánari umfjöllun um málsatvik og rök stjórnvalda er að finna í 2. kafla greinargerðar frumvarpsins. Eftirlitsstofnun EFTA er með tvö mál í gangi gegn íslenskum stjórnvöldum sem varða reglur um búsetuskilyrði stjórnenda. Annað málið, sem hófst árið 2014, varðar ýmis lög á sviði félagaréttar og einnig lög um vátryggingastarfsemi. Hitt málið sem er frá árinu 2019 varðar lög um fjármálafyrirtæki. Á árunum 2017 og 2019 voru samþykkt lög á sviði félagaréttar sem ætlað var að bregðast við athugasemdum ESA um búsetuskilyrði í þeim lögum. Í kjölfar lagabreytinganna lýsti ESA því hins vegar yfir með rökstuddu áliti, þrátt fyrir að hafa ekki gert athugasemdir við frumvörpin í aðdraganda lagasetningarinnar, að ekki væri gengið nægilega langt í breytingum á búsetuskilyrðum. Það var því mat ESA að fella þyrfti brott allar takmarkanir á búsetuskilyrðum, einnig hjá ríkisborgurum í ríkjum utan EES-svæðisins, sem búsettir væru utan EES-svæðisins. Fjármála- og efnahagsráðuneytið í samstarfi við menningar- og viðskiptaráðuneytið og ráðgjafa þess hefur unnið að því að greina réttarstöðuna að teknu tilliti til skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum. Niðurstaða þeirrar vinnu er sú að íslensk stjórnvöld hafi gengið nægilega langt í lagabreytingum um búsetuskilyrði stjórnenda með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á félagaréttarlöggjöfinni og þeim breytingum sem fram koma í þessu frumvarpi. Breytingar þessa frumvarps, sem ég mun víkja að síðar í ræðu minni, eru sams konar og þær breytingar sem gerðar hafa verið á lögum á sviði félagaréttar. Niðurstaða greiningar stjórnvalda og réttarstöðu Íslands byggist á ýmsum þáttum, þar á meðal forsendum dóms EFTA-dómstólsins í máli ESA gegn Noregi frá árinu 2021 þar sem reyndi á sambærilegar kröfur um búsetuskilyrði í norskum lögum. Íslensk stjórnvöld tóku undir málatilbúnað Noregs í því máli með því að skila inn skriflegum athugasemdum og taka þátt í munnlegum málflutningi. Að mati íslenskra stjórnvalda er réttlætanlegt og nauðsynlegt að gera ríkari kröfur til ríkisborgara í ríkjum utan EES-svæðisins sem jafnframt eru búsettir þar en ríkisborgara ríkja á EES-svæðinu. Er það m.a. talið nauðsynlegt til að unnt sé að framfylgja reglum um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og vegna þjóðaröryggismála. Virðulegi forseti. Ef ég vík nú að efni frumvarpsins er um að ræða tvær samkynja breytingar á tveimur lögum á fjármálamarkaði. Lagt er til að búsetuskilyrði stjórnenda verði rýmkuð með þeim hætti að ríkisborgarar EES og EFTA-ríkja ásamt Færeyingum verði undanþegnir búsetuskilyrðum. Undanþágan mun gilda um stjórnarmenn og framkvæmdastjóra í fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða og greiðslustofnunum. Ríkisborgarar þessara ríkja munu því ekki þurfa að sækja um undanþágu til fjármálaeftirlits vegna búsetu utan EES-svæðisins til að geta verið stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í framangreindum fyrirtækjum og félögum á fjármálamarkaði. Þeir munu þó, líkt og allir aðrir stjórnarmenn og framkvæmdastjórar, þurfa að uppfylla hæfisskilyrði viðeigandi laga sem metin eru með ítarlegu hæfismati fjármálaeftirlitsins. Enn verða í gildi strangari búsetuskilyrði hjá ríkisborgurum utan ríkja Evrópska efnahagssvæðisins, enda séu þeir ekki búsettir á Evrópska efnahagssvæðinu. Varðandi athugun ESA er ekki útséð hvort stofnunin muni vísa málunum tveimur til EFTA-dómstólsins en það mun væntanlega koma í ljós á næstu mánuðum. Virðulegi forseti. Líkt og ég hef hér rakið er það mat stjórnvalda að efni þessa frumvarps sé fullnægjandi til að laga íslenskan rétt að skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum.

Ég tel að þetta sé mjög áhugaverð tillaga til þingsályktunar um breytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings og forgangsröðun raforkuframleiðslu til orkuskipta Flutningsmenn ásamt mér eru aðrir þingmenn Samfylkingarinnar: Logi Einarsson, Helga Vala Helgadóttir, Jóhann Páll Jóhannsson, Kristrún Frostadóttir og Oddný G. Harðardóttir. Í tillögugreininni

2. Skilgreina hlutverk allra aðila á raforkumarkaði við að tryggja raforkuöryggi. 3. Tryggja raforkuöryggi til kaupenda á almennum orkumarkaði og kveða á um að þeir kaupendur skuli njóta forgangs ef til skömmtunar kemur vegna ónógs raforkuframboðs.

Lagt er til að ráðherra leggi fram lagafrumvarp þessa efnis eigi síðar en 31. mars 2023. tillögu þessarar er að skilið verði á milli raforkumarkaðar stórnotenda sem keppa á frjálsum markaði og gera leynilega langtímasamninga við raforkuframleiðendur annars vegar og almennra notenda, sem eru heimili og smærri fyrirtæki, hins vegar. Í samræmi við innleiðingu þriðja orkupakka Evrópusambandsins, eins og hann hefur verið kallaður hér, í íslenska löggjöf ber stjórnvöldum að skilgreina hverjir njóti svokallaðrar alþjónustu (e. public service obligation) á innlendum orkumarkaði. Með því að skilgreina alþjónustu er einnig hægt að leggja skyldur á opinbera aðila, svo sem Orkustofnun, um að tryggja raforkuöryggi með íhlutun. Þriðji orkupakki ESB var afgreiddur á Alþingi árið 2019. Með samþykktinni voru íslensk stjórnvöld skuldbundin til að innleiða efni hans í íslenska löggjöf. Þó er það svo að enn hafa mikilvægir þættir ekki verið útfærðir í lögum. Þess vegna er þessi tillaga flutt. tillögunnar telja brýnt að stefnumótun stjórnvalda og lagaumhverfi stuðli að innlendum orkuskiptum og að forgangsraðað verði í þágu orkuskipta. Einnig að skilgreining alþjónustu á orkumarkaði verndi almenna notendur fyrir sveiflum í orkuverði og tryggi orkuöryggi þeirra umfram aðra kaupendur. Hæstv. forseti. Ekkert í núverandi lagaumhverfi raforkunýtingar gerir stjórnvöldum kleift að stýra raforkuframleiðslu hér á landi þannig að hún nýtist beint til orkuskipta. Þannig hafa stjórnvöld ekki í höndunum nauðsynleg tæki til að framfylgja áætlunum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og uppfylla markmið Íslands í loftslagsmálum. Það er því langt frá því að vera öruggt að orka úr nýjum virkjanakostum renni til orkuskipta.

Almennir notendur, sem eru heimili og smærri fyrirtæki, kaupa u.þ.b. 18% framleiddrar orku hér á landi en um 4,5% þessarar framleiðslu tapast í flutningskerfinu, því miður. Það verður ekki rætt hér að þessu sinni. Gera má ráð fyrir að orkuskipti úr jarðefnaeldsneyti yfir í rafmagn eða aðra endurnýjanlega orkugjafa á landi krefjist um það bil 5% af núverandi orkuframleiðslu. Á liðnum misserum hefur nokkuð verið fjallað um meintan orkuskort á Íslandi. Nær væri að segja að spurn sé eftir endurnýjanlegri raforku og að sú spurn sé óendanleg því ljóst að verðmæti vörunnar getur aðeins vaxið, verðið getur aðeins hækkað. Að auki skal bent á að í lokuðu raforkukerfi sem byggist á nýtingu náttúruauðlinda getur þurft að grípa til skerðinga á afhendingu orku, t.d. í slæmum vatnsárum, eins og við þekkjum. Fyrirtæki sem gera orkusamninga um lægra orkuverð gegn heimild til þess að framleiðandinn geti skert afhendingaröryggi í slæmu vatnsári vita að hverju þau ganga og semja um slíkt verð. Með tillögu þessari er lagt til að ráðist verði í breytingar á raforkulögum svo tryggja megi að raforkuframleiðslu verði forgangsraðað í þágu orkuskipta og að raforka til almennings og smærri fyrirtækja sé þar með sett í forgang. Forseti. Með afgreiðslu þriðja orkupakkans á Alþingi skuldbatt Ísland sig til að innleiða í landslög skyldur samkvæmt raforkutilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB en þar er kveðið á um skyldur aðildarríkjanna til að tryggja rétt almennings og smærri fyrirtækja til svokallaðrar alþjónustu, þ.e. að fá afhenta raforku af tilteknum gæðum á sanngjörnu verði sem er auðveldlega og greinilega samanburðarhæft, gagnsætt og án mismununar. Þá skulu ríkin leggja þá skyldu á dreifingarfyrirtæki raforku að tengja viðskiptavini við net sín. Frá gildistöku gildandi raforkulaga hefur vernd notenda einkum birst í lagaskyldu dreifiveitna til að tengja notendur við dreifikerfið og ákvæðum í reglugerð um að tryggja notendum sölusamninga.

kveðið verði á um alþjónustu í lögum þar sem fram komi hvað felist í alþjónustu og hverjir skuli njóta hennar. Í skýrslunni er lagt til að í því sambandi að í því sambandi verði byggt á skilgreiningu alþjónustu í fyrrnefndri raforkutilskipun Evrópusambandsins líkt og gert er í tillögu þessari. Þá lagði starfshópurinn til að tekin yrði afstaða til þess hvort lítil fyrirtæki, samkvæmt skilgreiningu 3. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, skuli einnig njóta slíkrar alþjónustu. Ráðherra hefur falið enn einum starfshópi að fylgja eftir tillögum framangreinds starfshóps með tillögum um breytingar á regluverkinu með það að markmiði að tryggja orkuöryggi almennings. Nú tæpum tveimur árum síðar hafa tillögurnar því miður enn ekki litið dagsins ljós þrátt fyrir að verkefnið sé mjög brýnt. Flutningsmenn leggja því til að umræddri vinnu verði hraðað og að frumvarp til breytinga á raforkulögum verði tilbúið eigi síðar en 31. mars næstkomandi og lagt fram á hinu háa Alþingi. Með setningu núgildandi raforkulaga, nr. 65/2003, var skylda Landsvirkjunar til að sjá notendum á landinu öllu fyrir fullnægjandi framboði á raforku aflögð. Þess í stað skyldi framboð raforku ráðast af markaðslögmálum. Núgildandi löggjöf mælir hvergi fyrir um ábyrgð eða skyldu neins aðila til að sinna almennum markaði en eftirspurn eftir raforku á almennum markaði hefur vaxið undanfarin ár og mun að öllum líkindum aukast verulega á næstu árum og áratugum. Með því að kveða á um rétt almennings og smærri fyrirtækja til alþjónustu er almenningi í landinu tryggður réttur til að fá afhenta raforku af tilteknum gæðum og á sanngjörnu verði, sem er auðveldlega og greinilega samanburðarhæft og gagnsætt og án mismununar eins og áður hefur komið fram. Þá felst í alþjónustunni að íslensk stjórnvöld leggi þá skyldu á dreifingarfyrirtæki raforku að tengja viðskiptavini við net sín. Í fyrrgreindri skýrslu starfshóps um orkuöryggi á heildsölumarkaði fyrir raforku er bent á að fela megi Orkustofnun að tilnefna aðila sem sjái til þess að ávallt verði til staðar fullnægjandi framboð raforku fyrir almenning. Þetta megi gera með því að leita tilboða frá þeim sem vilja taka að sér að veita þessa þjónustu og staðreyna þannig með gagnsæjum hætti hversu mikill kostnaður fylgi þjónustunni. Þá bendir starfshópurinn á að einnig mætti veita heimilum og smærri fyrirtækjum forgang ef til skömmtunar kemur vegna skorts á framboði raforku, hvort sem hann er vegna markaðsbrests eða skyndilegs samdráttar í framleiðslu af öðrum ástæðum. Að lokum leggur þessi sami starfshópur til að grunnsjónarmið vegna skömmtunar á raforku verði bundin í lög. Það er lykilatriði, hæstv. forseti, að svo verði gert. Nauðsynlegt er því að tryggja með lögum rétt almennings til að fá afhenta raforku af ákveðnum gæðum. Samkvæmt gildandi reglum er öllum almennum notendum hér á landi tryggð alþjónusta í formi tenginga við dreifiveitur og réttar til samnings við orkusala. Lagt er til að Orkustofnun verði gert að tilnefna aðila sem eiga að sjá til þess að ávallt sé fyrir hendi fullnægjandi framboð raforku fyrir almenning og smærri fyrirtæki og til að tryggja raforkuöryggi heimila og lítilla fyrirtækja. Þá hef ég mælt fyrir tillögunni svo að segja orðrétt, hæstv. forseti. Mig langar aðeins að bæta því við að mér er auðvitað kunnugt um að það sé verið að vinna að frumvarpsgerð, vonandi, og reglugerðarsetningu um þessi mál, en tillagan er flutt, og var flutt á síðasta þingi þó að ekki hefði náðst að mæla fyrir henni þá, til þess að reka á eftir þeirri vinnu, vekja athygli á mikilvægi hennar og beina kastljósinu að raforkuöryggi í landinu. Það er mjög mikilvægt að hafa í huga í þessu samhengi að í raun eru tveir aðskildir raforkumarkaðir í landinu, þ.e. sá sem alþjóðleg stórfyrirtæki sem reka stóriðju keppa á og gera um samninga til langs tíma sem eru leynilegir við Landsvirkjun, Orkuveituna eða aðra orkuframleiðendur og svo hinn markaðurinn, sem er miklu minni, tekur yfir tæplega 20% raforkuframleiðslunnar og er í raun og veru allir hinir, öll heimilin í landinu, öll fyrirtæki í landinu, allt sem heldur þannig séð starfsemi samfélagsins gangandi. gangandi. Alþjónustan, þ.e. tryggingin sem fæst með því að lögbinda alþjónustuna og gefa Orkustofnun þær lagalegu heimildir sem hún þarf að hafa til að tryggja hana, er algjört lykilatriði fyrir raforkuöryggi heimila

og við vitum að skerðingar hafa komið illa við þá sem hafa samið um skerðanlega orku, það gerist t.d. því miður í sumum byggðarlögum úti á landi og hefur valdið vandræðum þar í vondum vatnsárum en það þarf auðvitað líka, og þar þarf hið opinbera, ríki og sveitarfélög, að beita sér, að sjá til þess að öll sú orka sem skilgreind er undir alþjónustu, sem tryggja á raforkuöryggi í landinu, geti ekki verið skerðanleg, þ.e. að slíkir samningar séu ekki gerðir og það þarf að vinna að því að flytja það yfir. Og ef það kallar á sérstakra samninga ríkis og sveitarfélaga um fjárhagslega hagsmuni og framlög og annað slíkt þá tel ég að okkur beri að gera slíkt þannig að það sé ekki þannig eins og gerst hefur t.d. í Norðvesturkjördæmi, í byggðarlögum þar, að fólk lendi í ófyrirséðum skerðingum og eigi, og það er mjög skiljanlegt, mjög erfitt með að skilja hvers vegna þær eru í landi þar sem raforkuframleiðsla er eins mikil á endurnýjanlegum orkugjöfum og raun ber vitni.

svo það liggi fyrir. Hvernig samræmist þetta markaðsfyrirkomulagi og orkustefnu ESB sem er gjaldþrota, nota bene? Evrópusambandið er núna í neyðarinngripi og ætlar að endurskoða markaðinn alveg frá grunni. Hann byggir eiginlega á hlutabréfakonseptinu, verðbréfakonsepti sem gengur ekki á neytendamarkaði.

Það er auðvitað líka hægt að setja fyrirtækjum í opinberri eigu ítarlegri eigendastefnu og ég er þeirrar skoðunar að það þurfi að gera hvað varðar Landsvirkjun, í það minnsta, þar sem eigandinn, hið opinbera, beinir í raun til fyrirtækisins að selja í þágu orkuskiptanna. Fyrirtækið er í okkar eigu og við eigum að geta gert þetta.

búa til skýra áætlun um hvernig við förum í þessi orkuskipti; hvernig við ljúkum orkuskiptum á landi og hvernig við síðan færum okkur yfir í sjó og að lokum í flug, hvernig það fari fram. Ég tel að það

og þá var ákveðið að nýta ekki undanþáguheimild sem hægt er að nýta þegar verið er að innleiða gerðirnar frá Evrópusambandinu í samræmi við EES-samninginn.

þetta er ramminn sem við erum að vinna innan. Ég er þeirrar skoðunar að innan þess ramma geti íslensk stjórnvöld gengið mjög langt í því að gæta grundvallaröryggishagsmuna landsins og raforkuöryggi eru grundvallaröryggishagsmunir.

Ég vildi bara koma hingað upp og taka undir þessa tillögu. Mér finnst einboðið að gera þetta. Þetta hefur verið til umræðu reglulega og á þetta hefur nú nýr orkumálastjóri bent

einsetja okkur það og koma okkur saman um hvernig við viljum verja þessari orku. En ég er algjörlega sammála því, og því markmiði sem fram kemur í þessari tillögu, að fyrst og síðast verðum við að tryggja þessa orku til orkuskipta hér heima og í þágu almennings hér heima, orku sem er framleidd að langstærstum hluta af fyrirtæki sem við eigum sameiginlega og þannig á það að vera, þetta fyrirtæki á líka að vera í sameiginlegri eigu sem

en á móti kemur að hugsanlega mætti taka á því með sérstakri eigendastefnu þegar stærstur hluti af því sem við framleiðum er framleitt af hinu opinbera fyrirtæki, Landsvirkjun.

Með sölu á upprunaábyrgðunum, 87% af upprunaábyrgðunum, þá er 87% af orkunni ekki græn orka.

á Íslandi er eftirspurnin ekki eftir íslenskri orku. Fyrirtækin koma hingað út af verðinu. Þau geta ekki sagt, nema þau kaupi þá upprunavottorð,

íslensku samfélagi — að við skulum vera að selja þessi upprunavottorð og við erum að hjálpa Evrópubúum að menga. Það er okkar framlag til orkuskipta. Ég get ekki séð það öðruvísi vegna þess að Ísland er ekki tengt inn á kerfið. Fyrirtækin úti í heimi eru sannarlega framleiða

þá orku sem við framleiðum hér, sem er fýsilegur valkostur fyrir mörg sem hingað vilja koma. Varðandi upprunavottorðin þá held ég að ég og hv. þingmaður séum í rauninni „i bund og grund“ alveg sammála, ég ætla ekki að fara í einhverjar lögfræðilegar útskýringar á því. Mér finnst það vera í rauninni ákveðinn ljóður á málinu og ég tel reyndar, af því að salan var löngu hafin fyrir einhverja þunga umræðu um orkuskipti í heimssamfélaginu þannig að ég er ekkert endilega viss um að þetta sé sérstaklega í samhengi við það. En ég stend við þau orð sem ég sagði að mér finnst það vera ákveðinn ljóður á þessu að fyrirtækin sem framleiða orku nýti sér þessar heimildir, því að eins og ég hef skilið það er engin krafa á þau um að gera það. Hins vegar væri hægt að mínu viti að gera þá kröfu að þau gerðu það ekki með sérstakri eigendastefnu.

Varðandi eitthvert frekara orðaskak um afstöðu og fullveldi og orkupakkann þá ætla ég ekki að fara inn á það hér í stuttu andsvari við hv. þingmann en sest glaður með honum niður hérna í mötuneytinu frammi og við getum rætt það. Mín afstaða í þessum málum er sú að hér erum við rík af grænum orkugjöfum. Þá eigum við að nýta til orkuskipta innan lands. Ég vil að við tryggjum það með því að lögfesta, eins og bent er á í þingsályktunartillögunni, og ég er að lýsa yfir stuðningi við, sem og að setja ákveðna eigendastefnu sem kemur í veg fyrir til að mynda sölu upprunavottorða og notkun á raforkunni í öðrum tilgangi en akkúrat til þess sem hún er framleidd til, til orkuskipta innan lands.

og reglugerðum Evrópusambandsins um raforku. Það er verið að reyna að tryggja raforkuöryggi á Íslandi innan ESB-laga um raforkuviðskipti, ekki íslenskra laga. Jú, við erum búin að samþykkja þessi lög. Við erum búin að samþykkja lög um raforkuviðskipti yfir landamæri,

)Allir allsberir. Annað sem er líka hérna undir er það að við erum hins vegar að misnota kerfið. Ísland selur raforku inn á kerfið á meginlandinu

Það er búið að selja þetta. Þetta er alveg með ólíkindum. Við erum raunverulega að hjálpa Evrópusambandinu að menga sem þessu nemur. Það er líka enn ein hræsnin. Það er hræsni nr. 2, við getum kallað það þannig.

innan þriðja orkupakkans og innan orkustefnu Evrópusambandsins? Ég get ekki séð það þegar þetta er selt á markaði. Ég get ekki séð það. Jú, það er alveg hægt að prófa eigendastefnu.

Ég tel að þetta mál sé að mörgu leyti áhugavert. En maður endar alltaf — veggurinn er alltaf fyrir framan okkur. Það er alltaf þriðji orkupakkinn sem er fyrir framan okkur og takmarkar okkur.

í orkustefnu Evrópusambandsins. Ég óska bara tillögunni alls hins besta og ég vona að sú umræða og þær umsagnir sem koma með þessari tillögu leiði til þess að við förum að endurskoða veru okkar í orkusambandi ESB. Það er samband sem við eigum ekki að vera í og við eigum ekki að vera að reyna að komast inn í Evrópusambandið bakdyramegin. Það á þjóðin að ákveða.

Mér finnst hún nefnilega vera mjög upplýsandi um stöðuna sem við erum í og þær ólíku skoðanir sem takast á í þessum sal um orkupakka ESB, alveg örugglega,

framförum hann hefur fært okkur og svo hefur annað komið með. Ég ætla svo sem ekki að fara að ræða það af þessu tilefni núna en mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram, vegna þess að hér hefur verið rætt um eigendastefnu, að það er til nokkuð að það er til nokkuð almenn og stutt eigendastefna stjórnvalda fyrir fyrirtæki í opinberri eigu. Ég vil og mun leggja hér fram aðra tillögu í vetur um að rituð verði eigendastefna sem er miklu sértækari fyrir þau fyrirtæki sem eru undir. Landsvirkjun er eitt þeirra. Það er auðvitað algjörlega á ábyrgð stjórnvalda að setja opinberum fyrirtækjum eigendastefnu. Það er tæki sem við höfum í rauninni ekkert beitt hér á landi, ekkert í líkingu við það sem gert hefur verið í nágrannalöndum okkar. Ég vona að flutningur þessarar tillögu verði til þess að umræðan um þetta mikilvæga mál fari fram í þingnefndunum. Raforkulögin heyra undir atvinnuveganefnd en mér þætti við hæfi að málinu yrði einnig vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Ég fer ekki ofan af því að raforkuöryggi er þjóðaröryggi og alveg burt séð frá aðild okkar að EES þá verðum við að skilgreina alþjónustuna og við verðum að setja hagsmuni heimila og venjulegra fyrirtækja í forgang þegar kemur að raforkuöryggi . Það gerum við með lagasetningu og hana þarf að undirbúa í vetur. Að lokum: Það ber svo við að orkumálastjóri, Halla Hrund Logadóttir, hefur talað mjög skýrt opinberlega um þessi mál. Ég vil nota tækifærið og þakka fyrir það vegna þess að það er mjög mikilvægt að fólk sem gegnir mikilvægum opinberum embættum, stýrir stofnunum á borð við Orkumálastofnun, hægt er að nefna fleiri, tali með skýrum hætti á opinberum vettvangi um skyldur okkar í samfélaginu og hvað þarf að gera. Það hefur orkumálastjóri gert og mér finnst að það hafi upplýst þessa umræðu í gegnum síðustu mánuði og misseri og ég vona að okkur takist hér á hinu háa Alþingi að gera slíkt hið sama, að lýsa í gegnum þessi efnisatriði, fara í gegnum þau. Auðvitað þurfum við og munum takast á um sum þeirra en ég held að við hljótum öll að vera sammála um að við þurfum að koma því þannig fyrir í íslenskri löggjöf að alþjónustan sé tryggð, að raforkuöryggi almennings, hvar sem fólk býr á landinu, sé tryggt og það er í okkar höndum að gera það.

Eins og allir vita þá stend ég ekki hér í fyrsta sinn til að berjast gegn því sem ég hef talið vera algjörlega óásættanlega búgrein og óásættanlega meðferð á fylfullum hryssum.

Hvernig stendur á því að frumvarp sem er nánast með fordæmalausum fjölda umsagna og hefur í rauninni haft athygli úti um allan heim

Einnig barst Alþingi undirskriftalisti þar sem 6.380 manns kölluðu eftir því að blóðmerahald yrði bannað. Meðal umsagnaraðila voru dýraverndunarsamtök, bæði innlend og alþjóðleg, dýralæknar, stjórnvöld, blóðmerabændur, almennir borgarar og fyrirtækið Ísteka.

þrefaldaðist frá því sem áður var. Skömmu eftir að frumvarp þetta var lagt fram á 152. löggjafarþingi skipaði matvælaráðherra starfshóp til að fjalla um blóðmerahald. Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að lagaumgjörð um blóðtöku úr fylfullum merum væri óljós

þetta eru lög, ég er að vísa í lög um velferð dýra — „… að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur“. Ég velti fyrir mér: Hvers vegna erum við að setja þykjustunni dýraverndunarlög? Það er morgunljóst og algerlega vitað að upp á síðkastið hefur gjörsamlega verið faraldur af kvörtunum til MAST, ekki vegna blóðmera, ekki nákvæmlega vegna blóðmeranna, heldur vegna þeirrar hrikalegu meðferðar sem dýrin okkar eru látin sæta hér víðs vegar um sveitir. Síðast varð að fella 13 hross,

Þrátt fyrir ítrekaðar óskir, ítrekaðar kvartanir, þrátt fyrir yfirdýralækni á svæðinu virtist enginn taka eftir því að skepnurnar gengu um eins og beinagrindur, gjörsamlega vannærðar, og höfðu ekki einu sinni fengið að sjá til sólar í langan tíma. Þó að ég sé að hlaupa aðeins út undan mér hvað varðar frumvarpið sem ég er að mæla hér fyrir enn á ný, um að banna blóðmerahald í því formi sem það er gert í dag, þá þykir mér full ástæða til að benda á hið grútmáttlausa regluverk sem skynlausar skepnur þurfa að búa við á Íslandi í dag og í raun og veru

þessa setningu sem ég var að fara með úr lögum um velferð dýra og markmið þeirra er einfaldlega að stuðla að velferð dýra: „… að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur.“ Enn fremur er markmið laganna að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt.

til aukinnar svínaræktar svo við, elskulegu manneskjurnar sem ganga hér á tveimur fótum, getum étið meira svínakjöt, borðað meira beikon.

sem er reynt að láta eiga eins marga grísi og hægt er með eins stuttu millibili og kostur er og til þess er þetta hormón notað. Árið 2021 voru 119 bændur með 5.383 blóðmerar og hefur blóðmerahald aukist til muna hér á landi að undanförnu. Blóðmerar eru látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er til að hámarka afköst hverrar merar, þar til hormónið finnst ekki lengur í blóði hennar. Þegar svo er komið er náttúrlega ekkert gagn af henni lengur og þá er henni slátrað. Folöldunum er að jafnaði slátrað líka.

Það eru 32 lítrar í hryssu. Það sér það hver heilvita maður hvers lags áníðsla þetta er á einni skepnu, sem gengur ekki bara með folöld heldur er oft og tíðum með folöld undir sér líka sem eru að sjúga hana, að hún skuli þurfa að reyna að halda í við það að endurnýja blóðbúskapinn sinn af slíku afli sem raun ber vitni. raun ber vitni. Ef þetta er fín blóðmeri þá fær hún að halda áfram að vera til alveg þangað til hún er farin að sýna það að: Æ, æ, voðalega er eitthvað lélegt í henni núna. Það er ekkert gagn í þér lengur, elskuleg.

Evrópuþingið hefur skorað á bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og aðildarríki þess að hætta innflutningi og framleiðslu á PMSG. Áskorun þingsins til aðildarríkja ESB er í raun einnig beint til Íslands sem aðildarríkis EES-samningsins. Ef framkvæmdastjórnin grípur til aðgerða til að framfylgja ályktun Evrópuþingsins, sem felur í sér bann við blóðmerahaldi í Evrópu, liggur ljóst fyrir að slíkt bann mun ná til Íslands á grundvelli EES-samningsins. Mikið væri það nú yndislegt ef sú yrði raunin. Ísland er líklega eini framleiðandi PMSG í allri Evrópu þrátt fyrir þrátt fyrir að hrossabúskapur sé stundaður í öllum löndum álfunnar. Það vekur furðu að starfsemi sem þessi sé jafn umfangsmikil hér á landi og raun ber vitni. Íslandsstofa hefur á undanförnum sjö árum verið í sérstöku markaðsátaki til að kynna íslenska hestinn á erlendri grundu. Átakið felst í því að íslenski hesturinn verði þekktur á heimsvísu sem reiðhesturinn með góða geðslagið, sá sem færir fólk nær náttúrunni. Markmiðið með átakinu er að auka verðmætasköpun sem byggist á íslenska hestinum, styrkja ímynd hans í vitund fólks um heim allan og markaðssetja vörumerkið Horses Ísland ver á ári hverju miklum fjármunum í að draga fram jákvæða ímynd landsins á erlendri grund. Blóðmerahald stórskaðar þessa ímynd og hefur verið fordæmt um heim allan. fordæmt um heim allan. Ef ekki verður gripið til aðgerða gegn blóðmerahaldi tafarlaust verður orðspor og ímynd Íslands fyrir óafturkræfu tjóni. Ljóst er að gildandi réttur er langt frá því að vernda fylfullar merar gegn því ofbeldi og þeirri illu meðferð sem felst í blóðmerahaldi. Löggjafinn verður að

brott. Auðvitað er það galið, virðulegi forseti, ef það þarf alltaf að hafa Matvælastofnun, MAST, sem millilið til að geta komið kærunni til lögreglu. Að sjálfsögðu eigum við íbúar landsins, við þegnarnir að geta kært beint til lögreglu ef við verðum vör við að eitthvað sé til sem okkur þykir vera ill meðferð á dýri.

Þeir hafa verið hvattir til þess að nota þetta sem þægilega aukabúgrein og Ísteka hefur greitt þeim fyrir blóðið. En í rauninni er stærsti eigandinn að þessum merum Ísteka sjálfir, svo að það sé nú sagt. Það eru ekki allir á eitt sáttir og til eru þeir sem segja: Mínar hryssur eru ekkert svo rosalega miður sín þó að við séum að taka úr þeim blóð. Við erum ekki vond við hryssurnar okkar, við lemjum þær ekki eða eitt eða neitt slíkt. Svo eru aðrir sem segja: Það er alger undantekning ef þú getur fundið villt hross af hvoru kyninu sem er og haldið að það sé átakslaust fyrir skepnuna að troða henni inn í þetta spýtnabrak sem þær eru dregnar inn í þar sem er hengdur upp á þeim hausinn til að ná í bláæðina á hálsinum,

nema þá í algerum undantekningartilvikum. Svo kom það nú fram í fyrra þegar hávaðinn var sem mestur út af blóðmeramálinu, út af þessu frumvarpi, að þá komu fulltrúar Ísteka og fleiri sem sögðu: Við höfum ekkert að fela. Það má alveg taka myndir af þessu. Þetta er ekki eins og þessi mynd sýndi. Þetta er bara „feik“ mynd. Það er bara verið að klippa hana til. Þetta er bara ekki rétt. En svo einkennilega vildi til að í sumar þegar þessi iðja stóð sem hæst

hestafólki, bara hrossamönnum sjálfum, bæði tamningamönnum og þeim sem eru að rækta íslenska hestinn sem gefur okkur í rauninni mörgum sinnum meira í ríkissjóð en nokkurn tíma þetta sem ég kalla dýraníð á fylfullum hryssum.

Virðulegi forseti. Hvers lags viðbjóður ert þetta eiginlega? Ég get ekki annað sagt. Ég er að tala um áreiðanlegar heimildir, heimildir frá fólki sem er að vinna með hrossin, sem væri tilbúið að koma hvar og hvenær sem er til að segja frá upplifun sinni af því hve hrikaleg nákvæmlega sú upplifun var af því að verða vitni að meðferðinni á skepnunum.

að allir umsagnaraðilar kæmust einu sinni til að fylgja umsögnum sínum eftir. Þetta var það umfangsmikið og margar umsagnir sem bárust.

Það lítur illa út að dýralæknir skuli algerlega að ástæðulausu vera að taka dýri blóð til að vinna úr því hormón til að geta framleitt meira kjöt hjá öðru dýri.

að dregið sé úr hryssunni minna blóð fyrst það á að halda áfram þessari iðju. Það er í engu sem er tryggt að blóðtakan sé í einhverju samræmi við blóðmagnið í hryssunni og í einhverju samræmi við það sem erlendir sérfræðingar, dýralæknar, hafa gefið út því að hér á landi eigum við afskaplega aumar og litlar rannsóknir sem liggja að baki, og eiginlega bara ekki neinar.

að ráðast á fylfullar hryssur til að sjúga þeim 40 lítra af blóði á átta vikum einu sinni á ári til að framleiða hormón fyrir önnur dýr til að við getum borðað meira kjöt.

Það er rétt sem þingmaðurinn segir að það barst gríðarlegur fjöldi umsagna og var mjög áhugavert að lesa þær og fara yfir þær allar. Þær voru misjafnar — það er alveg rétt — þó að margar hafi

Ég velti fyrir mér, af því að hv. þingmaður kom inn á að það væri víða pottur brotinn í þessum málum, ekki bara varðandi blóðmerar heldur dýravernd yfir höfuð og talaði um lélegt regluverk og lélega eftirfylgni með því, hvort það væri kannski nær að byrja þar

um? Ég vil líka þakka þingmanninum fyrir að hafa komið þessu máli á dagskrá á sínum tíma vegna þess að það varð mögulega til þess að ýta við ráðuneytinu að gera þessa breytingu, þessa reglugerð sem sett var og er til mikilla bóta að mínu viti. Í umræðunni í fyrra

frá erlendum aðilum þá hætti hann algerlega 2020. Honum var farið að líða illa í búskapnum. Að stunda er allt annað en að banna og Ísland er núna eina landið í Evrópu

Það braust út mikil reiði hjá aðilum sem voru aðallega að versla með íslenska hestinn. Það kom þeim algjörlega í opna skjöldu að þetta væri raunveruleg meðferð á íslenskum fylfullum hryssum. Tölulega séð kom það líka fram, eins og Íslandsstofa gaf upp, að aldrei hefðu selst fleiri hross heldur en 2021.

Varðandi dýraníðið þá tel ég að hér sé um þrenns konar dýraníð að ræða. Það er dýraníð á hinni fylfullu meri sem gengur með afkvæmi sitt í kviði sem er að vaxa þar fyrstu daga og vikur síns lífs.

og bara kröfu um það í samfélaginu að blóðmerahald verði bannað. Ég held líka að þetta sé svolítið svartur blettur á íslensku hrossahaldi í landinu.

hann talaði um að útflutningur á íslenska hestinum skipti engu máli í þessu samhengi, að þetta snerist um dýraníð og samkvæmt skilgreiningu flutningsmanna frumvarpsins er blóðtaka úr þessum hryssum dýraníð. Ástæðan fyrir því að ég talaði í ræðu minni áðan um útflutning á íslenska hestinum er einfaldlega sú að í ræðum og orðræðu málsins á síðasta þingi, 152. þingi, var það ein af röksemdafærslum flutningsmanna tillögunnar að þetta myndi hafa skaðleg áhrif á útflutning á íslenska hestinum og skaða ímynd hans erlendis. Það er þaðan komið, ekki frá mér. Þannig að mig langaði einfaldlega að spyrja

Það sem ég var að benda á hér áðan er það að dýraníð er ekki afstætt, siðferði er ekki afstætt. Það er ekki háð því hvort það seljist fleiri eða færri hross út úr landinu. Það er ekki þannig. Allir þeir sem eru fylgjendur

undanförnum árum og blóðmerahaldið skaðar ímyndina. Það getur vel verið að þetta hafi ekki fækkað útfluttum hrossum til sölu á einu ári en það getur vel verið að það gerist í framtíðinni.

þannig að við skulum sjá hver staðan verður eftir þrjú ár, hvort menn meta það þannig að þörf sé á því að banna þetta algjörlega eða herða reglurnar enn frekar. á væntanlega eftir að koma í ljós. Varðandi það að þeir sem hafa hag af málinu, hagaðilar málsins, hafi verið á móti þessu: Já, í einhverjum tilfellum er það alveg rétt en við erum hér með aðila eins og Dýraverndarsamband Íslands og fagráð um velferð dýra sem telja að það eigi að leyfa þetta með skilyrðum. Ég veit ekki, virðulegur forseti, hvaða hag þessir aðilar hafa þessu máli.

dýraníð og að við eigum að banna blóðmerahald — það er mín sannfæring innst í hjartanu — og líka Húnvetningar sem eru í okkar fína kjördæmi, skemmtilegasta kjördæmi landsins.